Dobro jutro poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Nastavljamo s radnom tamo gdje smo jučer stali. - Konačni prijedlog Zakona o poljoprivredi, drugo čitanje, P.Z.E. broj 416. Predlagatelj je Vlada RH, na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, a Vlada je podnijela amandman koji postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani podpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Izvolite podpredsjedniče.

saborski zastupnici i saborski zastupnici, Konačnim prijedlogom Zakona o poljoprivredi uređuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike te se daje jasni okvir za provedbu mjera sve u svrhu osiguravanja nastanka konzistentnosti i unaprjeđenja okvira zajedničke poljoprivredne politike EU za programsko financijsko razdoblje 2014. – 2020. Provedba propisa na razini EU dodatno je osnažena dodavanjem odgovarajućih provedbenih akata slijedom čega se sada osigurava provedba 13 uredbi EU. Osim navedenoga okvir za provedbu mjera podrazumijeva i donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja u trenutnom programskom razdoblju. Ciljevi poljoprivredne politike su u suglasju sa ciljevima zajedničke poljoprivredne politike i sa Strateškim planom Ministarstva poljoprivrede te sa sredstvima koja se osiguravaju u Državnom proračunu. Podjela mjera poljoprivredne politike u osnovi je zadržana u tri osnovne kategorije i sukladna je podjeli mjera u okviru ZPP-a na mjere prvog stupa, znači tržišno-cjenovne politike koje su obuhvaćale izravna plaćanja i mjere zajedničke organizacije tržišta i tzv. drugog stupa odnosno ruralnog razvoja, a uz njih predviđene su i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike. Konačnim prijedlogom Zakona o poljoprivredi osigurava se održivi razvoj poljoprivrede, ostvaruju se načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa, unapređuje se i povećava konkurentnost poljoprivredno prehrambenog sektora te jača društvena, socijalna, gospodarska i ekološka uloga poljoprivrede. Konačnim prijedlogom zakona poboljšava se trenutna provedba zajedničke poljoprivredne politike u RH, uređuje se način sudjelovanja RH u donošenju međunarodnih standarda za hranu, kodeks alimentarijus, kojima je zaštiti cilj zaštita zdravlja potrošača i osiguranja poštenih postupaka u trgovini hranom. Jasnije se uređuju pojmovi u sustavu doniranja hrane te se daje zakonski temelj za donošenje plana za sprječavanje ispunjenja nastajanja otpada od hrane. Uveden je pojam samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva kao jedna od sastavnica šireg pojma poljoprivrednika. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, u tekstu konačnog prijedloga zakona nastale su izvjesne razlike kao posljedice uvažavanja stajališta iznesenih tijekom prvog čitanja prijedloga zakona i promišljanja predlagatelja u cilju poboljšanja odredbi konačnog prijedloga zakona. U tom kontekstu posebno se ističe kako se konačnim prijedlogom zakona u nacionalni pravni sustav implementiraju provedbena Uredba komisije broj 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća i provedbena Uredba komisije broj 2015/1831 od 7. listopada 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe broj 1144/2014 i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutrašnjem tržištu i u trećim zemljama. Slijedom čega su kroz dodatno usklađivanje s pravom stečevinom EU osigurane pretpostavke za njihovu provedbu. Uvažavajući primjedbe saborskog Odbora za zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu radi jasnoće izričaja dorađene su pojedine odredbe te je cjelokupni tekst konačnog prijedloga zakona nomotehnički dodatno uređen. Na jasniji je način propisana dostava odluka Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema korisnicima mjera poljoprivredne politike, a o prigovorima korisnika mjera poljoprivredne politike protiv odluka Agencije za plaćanje odlučuje Ministarstvo poljoprivrede. Dorađene su odredbe u okviru zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, napose odredbe o posebnim programima potpora te pravilima koja se odnose na stavljanje na tržište i proizvođačke organizacije. Također, dodatno su uređene odredbe o mjerama informiranja i promocije kao i pravilo o jakim alkoholnim pićima uključujući brisanje odredbi o ramatiziranim vinima s obzirom da će se navedene materija urediti posebnim propisom odnosno Zakonom o vinu. Nadalje, dopunjeni su pojedini članci vezani uz jasni izričaj odredbi u pogledu pozivanja na europske uredbe, također jasnije i detaljnije su propisani poslovi nadležnog i provedbenog tijela te uvjeti vezani za obveznike u provedbi pojedinih europskih uredbi na koju se zakon poziva. Detaljnije je uređen sustav savjetovanja poljoprivrednika kao javne i privatne savjetodavne djelatnosti, nadalje izvršeno je terminološko usklađenje odredbi o inspekcijskom nadzoru, brisane su odredbe koje inspekciju uređuju kao tijelo Ministarstva poljoprivrede kao i odredbe koje se, kojima se uređuju pitanja inspekcijskog nadzora koja su obuhvaćena Prijedlogom Zakona o državnom inspektoratu, a imajući u vidu predloženo normativno rješenje kojim se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata i obavljanje inspekcijskih poslova. Prekršajne odredbe za fizičke i pravne osobe rasčlanjene su prema vrsti prekršaja te usklađene s normativnim djelom propisa. Subjekti kažnjavanja kao mogući počinitelji prekršaja razdvojeni su u zasebne stavke imajući pritom u vidu propisivanje različite granice novčane kazne za fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost odnosno fizičku osobu. U prekršajnim odredbama ispravljeno je propisivanje prekršaja istovremenim pozivanjem i na članak zakona i na članak uredbe. Također izvršeno je usklađenje radi izbjegavanja preklapanja prekršaja sa odgovarajućim kaznenim djelima iz općeg propisa kojim se uređuju kaznena djela i kazneno pravne sankcije. Hvala. Gordan (HDZ)** Idemo sa replikama. Prva je poštovana kolegica Čikotić. Izvolite. **Čikotić, Sonja (Nezavisni)** Poštovani ministre, zanima me jedna stvar, kod Zakona o poljoprivredi donosite niz mjera poljoprivredne politike, no nažalost moram reći da su one samo provedbeni akti. U ovom momentu RH nema poljoprivrednu strategiju iako se vi u ovom Zakonu na brojnim člancima na istu pozivate. Na temelju kojeg dokumenta ćete imati prilikom kreiranja zajedničke nacionalne politike

Zahvaljujem uvaženoj zastupnici gospođi Sonji Čikotić. Trenutačno imamo smjernice, znači strateške smjernice a prije ja mislim 2 mjeseca, ispričavam se ako ću promašiti točan datum, ugovorili smo izradu strategije sa Svjetskom bankom koja nažalost nije bila izrađena zadnjih 20 godina i tu nepravdu ćemo ispraviti paralelno sa donošenjem novog financijskog okvira, novog financijskog razdoblja radimo novu strategiju,

da ste jutros tu, da možete odgovoriti na pitanja. Jučer smo imali jednu samovolju gdje se nastojala gdje se nastojala ova bitna točka za naše poljoprivrednike staviti mimo najave i bez vašeg prisustva. Poljoprivrednici ne bi mogli čuti odgovore na bitna pitanja. Evo ja imam jedno pitanje, znači uvodite samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, ja postavljam pitanje zašto ih definirate, hoće li time ta manja gospodarstva ostati bez nekih prava a takvih ima tisuće i tisuće. I hoće li oni biti u jednom ja bih rekao lošijem položaju nego obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Mislim da radi svih ljudi koji ovo gledaju na ta pitanja treba dati odgovor. Tomislav (HDZ)** Hvala gospodinu Grmoji. Upravo suprotno, poanta je definiranja samoopskrbnog gospodarstva je upravo to da i ta gospodarstva i u sadašnjem i u budućem razdoblju mogu ostvarivati određene vidove potpora a to zapravo i je intencija svega ovoga i da mogu na lakši i kvalitetniji način izaći na tržište. Hvala **Jandroković, Gordan Hvala. Uvaženi gospodine ministre, Odbor za poljoprivredu i stranka Promijenimo Hrvatsku pažljivo je analizirao prijedlog vašeg zakona. Došli smo do sljedećih zaključaka. Nikada nije bila manja poljoprivredna proizvodnja od osamostaljenja Hrvatske, došlo je do snažnog pada, obiteljska gospodarstva i dalje ubrzano propadaju, mljekara je bilo 2002. godine 60 tisuća sada ih ima 3750. Zašto ne isplaćujete 100% potpora poljoprivredi umjesto 80%? Vaša poljoprivredna politika svodi se na sljedeće, uništavanje poljoprivrede u Slavoniji u prvom koraku, u drugom formiranje savjeta za pomoć Slavoniji. Nemojte nas više farbati ni ne samo nas nego poljoprivrednike, vi nemate poljoprivrednu politiku, vi improvizirate, nikad poljoprivreda nije gore stajala u Hrvatskoj nego sada. **Jandroković, Gordan Hvala uvaženom saborskom zastupniku, ja se moram s vama složiti u određenim vašim zapažanjima. Ja se slažem da poljoprivreda treba pomoć, 20 godina politike definitivno koja se nije vodila na pravi način u sektoru poljoprivrede neovisno koja je politička stranka bila na opciji. Danas, rezultat nerada ili nevođenja brige o hrvatskom poljoprivredniku su ti rezultati o kojima vi danas govorite. I definitivno moramo nešto u tome promijeniti i mijenjamo u svemu tome. Ja kad dođem na teren a i vi kada dođete na teren, poljoprivrednici vide optimizam, vide svjetlo na kraju tunela, redovito se isplaćuju poticaji, država daje mimo onog što dobije iz EU velika sredstva i daje maksimalno koliko može, 4 milijarde kuna na godišnjoj razini EU pomoći, nacionalna sredstva, redovita isplata poticaja na godišnjoj razini u ovoj godini preko 500 milijuna eura raspisanih natječaja iz programa ruralnog razvoja, 500 milijuna eura u prošloj godini, niz ugovorenih projekata i sve ostale stvari. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Ministre Hrvatska se približava 3 milijarde eura uvoza prehrambenih proizvoda. Jedan od najvećih uvoznih proizvoda je svinjetina preko milijardu kuna. U ovome dokumentu, tj. u ovome zakonu ne spominje se svinjogojstvo kao u bilo kakvom obliku kamo li u strateškom obliku za proizvođače. Više nemamo svinja, ni svinjogojstvo smo uništili do maksimuma. Činjenica je da u ovome trenutku imamo neobrađena polja, imamo uništeno svinjogojstvo. Što su vaše mjere koje će potaknuti da ne dosegnemo izvoz uvoz 3 milijarde eura, s tim da usporedba na 2017. ove godine smo uveli hrane više 2 milijarde kuna u pola godine u odnosu na 2017.

i raspravu o Zakonu o uzgoju domaćih životinja pa ste tamo mogli vidjeti kompletnu priču i govedarstva i svinjogojstva i svih ostalih stvari koje su navedene u stočarskom sektoru. Ako je nešto prioritet Ministarstva poljoprivrede i mene osobno u ovom mandatu to je stočarstvo koje smo definitivno svi zajedno ovdje u ovom Saboru i u Vladi i u prijašnjim Vladama doveli na vrlo niske razine, tu se apsolutno slažemo. Prioritet u programu ruralnog razvoja je sektor stočarstva pa tako i svinjogojci, proizvođačke organizacije koje se osnivaju u sektoru, u sektoru svinjogojskom također imaju punu potporu Ministarstva poljoprivrede 100 tisuća eura na godišnjoj razini znači 500 tisuća kroz 5 godina, organizacija tržišta. Određene ostale potpore koje dajemo u sektoru svinjogojstva definitivno bi trebale dati mogućnost daljnjeg razvoja. Uvoz slažem se ali moramo podići svijest naših građana, Hrvati kupuju te uvozne proizvode, idemo naprijed da kupuju hrvatske, a ako se netko za to bori, bori se Ministarstvo poljoprivrede. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče, uvaženi ministre. Zelena knjiga je bitna i sa dva aspekta. Prvo, ona vam može biti solidan temelj za izradu buduće financijske strategije za buduću financijsku perspektivu od 2021. do 2024., čini mi se. S druge strane, ona nam može biti smjernica ili putokaza kako povezat te naše baze podataka, kojih ima puno, stručnjaci zovu silosne baze podataka, jer teško je, pojedini podaci se teško iz jedne baze prebacuju u drugu bazu pa nam postaju nekorisni i naravno da vas sad preduhitrim, tu još Zelenu knjigu je ministar Jakovina dok je bio, prestala se izdavati. Ovim sad izmjenama Zakona, zapravo ovom Zakonom u odnosu na prijašnji Zakon, se u članku, mislim da 137., sad je 139., se više ta Zelena knjige ne ide u Vladu i u Sabor na odobravanje, nego se ona jednostavno donosi. Što će biti sa Zelenom knjigom? Pomaknut je rok donošenja Zelene knjige do kraja 12.-og, do polovice 12.-og mjeseca, što će biti s njom i hoćemo li ju imati? Tomislav (HDZ)** Hvala gospodinu Žagaru na postavljenim pitanjima. Poanta je samo brže donošenje iz Zelene knjige, iz svih propisa koji, odnosno svih podataka koji su unutra, podaci se i dalje prikupljaju, koriste nam apsolutno za izradu Strategije i svih stvari koje radimo. Hvala. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, imali smo konferenciju vezanu uz zajedničku poljoprivrednu politiku 2021.-2027., zanima me što je sa izravnim plaćanjima i da li ona ostaju u istom opsegu kao što je bilo u, do sada, te što je sa mjerama ruralnog razvoja, te me zanima stav Hrvatske vezano uz razdoblje 2021.-2027., govori se o umanjenju izravnih plaćanja za srednje, velike poljoprivrednike, pa me zanima kakav je naš stav vezano uz to? iste, ali ja očekujem i veće poticaje nego što imaju sad u 2018. godini. U svakom slučaju, neće poticaji padati, kad govorimo o izravnim plaćanjima. Novi način planiranja se donosi u 2021., znači neće biti na ovakav način izravna plaćanja program ruralnog razvoja, nego će biti Strateški nacionalni plan kojeg smo već također počeli paralelno raditi, iako ima vremena do 2021. Mi definitivno želimo razvijati male i srednje poljoprivrednike, ali ne ubiti odnosno ne ugušiti i velike, tako da i danas postoje određena ograničenja kad govorimo o isplati poticaja za velike poljoprivrednike, ali nekakav caping kao što predlaže Komisija, on nije zapravo prihvatljiv gotovo niti jednoj državi članici, tako da mi ćemo imati svoja ograničenja i ono što mi želimo da su ograničenja dobrovoljan iskaz interesa države članice. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo, poštovani ministre. Ulaskom u Europsku uniju, hrvatski poljoprivredni proizvođači očekivali su bolja vremena, međutim vidimo da hrvatska politika koja je bila usmjerena na poljoprivredu, nije odgovorila tome i zapravo smo dobili proizvođače .../Govornik se ne razumije./..., zato bi se i referirao na ovo što ste izgovorili kad ste rekli Vlada sada daje maksimalno kol'ko može>, dal je to maksimalno koliko nam je Europska komisija omogućila do onoga 100% iznosa što imaju druge zemlje članice, ili maksimalno ono što vi smatrate da možete izdvojiti? Mislim da je tu ključno razjasniti da li naš poljoprivredni proizvođač dobiva isti iznos potpora, isti iznos poticaja, kao i bilo koji proizvođač u zemlji članici Europske unije. Mislim da je tu ključ, jer još uvijek nismo dosegnuli 2010. kad je potpora isplaćena na razini 3,5 milijarde, mi još uvijek nismo došli ni do toga iznosa, iako iz europske zajedničke poljoprivredne politike dobivamo sve veći udio. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala gospodinu Paneniću. Pa nisu vam točni podaci koji govorite, pogotovo kad se referirate na 2010. godinu, tad su isplaćeni poticaji, sve investicijske mjere koje su bile isplaćene, ako ćemo tako gledati, onda mi na godišnjoj razini isplatimo negdje oko 5,5 milijardi kuna, ako ćemo tako gledati, prema tome definitivno vam podaci nisu točni u odnosu ako to komparirate, jer komparirate dvije apsolutno krive stvari. Hrvatska dobiva sad, kad govorimo o hrvatskim poljoprivrednicima, njihovi poticaji koji oni dobivaju su među većima ili među najvećima na razini Europska unija daje određeni iznos novaca, Hrvatska dodaje na taj dio, maksimalno koliko može, rezultat toga je recimo prošli mjesec isplaćenih milijardu i sto milijuna kuna avansa poticaja, do sad najveći avans ikad isplaćen kad govorimo o avansu za hrvatske poljoprivrednike. I zadnja replika, kolega Prelec, izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Pa evo Hrvatska je ovih 27, 28 godina uložila izuzetno puno novaca, milijarde kuna u poljoprivredu, i mislim da se možemo složiti da je stanje lošije nego je bilo i na početku, ja bi rekao, te priče. Jasno da niste krivi vi, ni vaši suradnici, nego sva politika za poljoprivredu u ovih 27 godina. Ja bi rekao da, evo vaša dobra namjera, da krenete poticati i bez poticanja poljoprivrede, neće biti rezultata. Ja imam jedan konkretan problem u koji sam se sam uvjerio, govorite o mikro i makro poduzetnicima i kreditima u HAMAG-u, evo nedugo sam zvao HAMAG, baš da se uvjerim, jel mi se jedan poduzetnik žalio, on je zatražio kredit, kredit nije riješen u pet mjeseci, ja sad zovem tamo službenika i baš se želim uvjeriti, on kaže pa nemojte, čekajte malo, niste još na redu. Ako nešto traje, odobrenje kredita 5 do 6 mjeseci, morate se složiti da to stvarno nema nikakvog smisla,

Znači, krediti za potporu poljoprivrednicima, ako o tome govorimo, za mikro i mala kreditiranja poljoprivrednika, znači krediti do 25000 EUR-a i do 50000 EUR-a, gdje je kamata za sektor mljekarstva 0,1%, 0,1%, a za ostale sektore poljoprivrede od 0,5 do 1%. Zahtjevi za te kredite se podnose od početka devetog mjeseca. Prema tome, teoretski nije moglo bit moguće da je netko čeka 5 mjeseci. Kad se zahtjevi podnose od rujna ove godine. Prema tome skroz krivo govorite. molim vas provjerite drugi put podatke o kojima govorite a dobar dio zahtjeva se već odobrilo i dobar dio kredita je već iz realiziran, nisu svi, ali budu svi oni koji imaju minimalne uvjete koje kamate traži. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Panenić, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre s suradnicima, kolegice i kolege. Evo, danas rasprava, vidimo da smo svi i možemo reći, spremni kao zastupnici da razgovaramo o ovoj temi, da je razina važnosti, jučer i kroz onu raspravu koja možda i nije u nekim trenucima nije bila primjerena, ali sigurno potaknula javnost na razmišljanje o poljoprivredi. I ostanimo u okviru poljoprivrede, jer samo razmatrajući stvarne mjere i prijedloge ministarstva, možemo doći do rješenja, koja mogu biti zapravo stratešku rješenja. Jer i u samom ovom dokumente ministre, spominjete da je poljoprivreda strateška grana gospodarstva. Ali to strateški treba se i osjetiti, znači naši poljoprivredni proizvođači, kada govore o Zakonu o poljoprivredi trebaju ga razumjeti. Iskreno rečeno, čitajući ovaj dokument što ja razumijem, razumijem zapravo da smo napravili jedan akt, koji prenosi brojne uredbe zajedničke poljoprivredne politike, ali ono što je već i spomenuto, teško vidimo, a to je zapravo nacionalna politika. Koja je to naša politika, koja to politika možda i je, i konfrontiramo naše stavove, sa Europskom komisijom, gdje potičemo i pritišćemo Europsku komisiju, da prihvate, da postoje zemlje članice EU, koje nisu uspjele kroz ovo vrijeme što smo ušli ko nova članica, dosegnuti standard drugih zemalja. I upravo moje pitanje, kada sam vam ga postavio, bio je što ćemo u trenutku, kada trebamo usporediti hrvatskog poljoprivrednog proizvođača i njegovu konkurentnost s nekim drugim poljoprivrednim proizvođačem da li smo stvarno dali maksimume. Zato sam i pitao vas, da li je vaša dala maksimalno, nisam dobio odgovor. Nisam dobio odgovor, da isplaćujemo maksimalno mogući iznos, koji je predviđen, ugovorom o pristupanju, tamo je stavljeno, nažalost, može. Da je tamo stajalo mora, onda vas ne bi danas pitao to pitanje. Ugl. ove mjere vidjeli smo i prava mjera zapravo ono što najviše na neki način i trebamo ukazati, trebamo ukazati da postojimo kao nacija. Ako mi među mjerama poljoprivredne politike, prvo se pozivamo na zajedničku poljoprivrednu politiku, politiku politiku izravnih plaćanja koja kroz tu politiku ili mjere ruralnog razvoja, onda negdje na kraju nacionalna onda pokazujemo zapravo da mi pokušajmo nešto sitno pratiti, ali to je vidljivo iz proračuna koji je usvojen nedavno. Ono što je meni upalo u oko, kada govorimo jednom zajedničkom stavu, nije to samo stav hrvatske vlade i ne može biti stav hrvatske vlade, nego sve razine, prvenstveno one političke, oni koji raspolažu s javnim novcem, moraju prepoznati stratešku važnost poljoprivredne proizvodnje. Pa onda, i naveli ste u ovom dokumentu, da se govori o jednoj od mjera poljoprivredne politike, isto tako izvorište financiranja, u proračunima jedinice lokalne, regionalne samouprave. Kada bismo sada analizirali te proračune, onda bi se pokazalo da imamo očajne situacije, da imamo županije koje godišnje izdvoje par milijuna kn, 2, 3 milijuna kn za poticanje poljoprivrede, to sigurno nije strateška odrednica, niti je to zajednička jedna platforma na kojoj trebamo poticati poljoprivrednu proizvodnju. Koliko jedinice lokalne samouprave ne potiče, iako iz programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, jasno je naznačen, ali kada bismo pogledali, koji iznos od toga, donosi direktno proizvođačima, kroz oblike potpora, kroz potpore male vrijednosti, onda bismo vidli da nismo kao društvo, dorasli tome, da uopće govorimo o strateškom određenju poljoprivrede. Nažalost, prečesto slušamo i želju da obnovimo poljoprivredu, da nam je prosjek starosti poljoprivrednih proizvođača sve nepovoljniji. I onda govorimo o mladima i gledajući politiku EU, oni su jasno definirali 40 g. tu negdje bismo mogli reći, iako je naša starosna dob i preko 50, pa još uvijek i tih mladih i od 50 bi rekli, da su za nas dovoljno mladi, ali kada se postavi ograničenje da je to za korištenje određenih potpora, 5 g. osnivanja, onda se postavlja pitanja, što s onima, koji su krenuli kao jako mladi, koji su bili mladi entuzijasti, koji su završavali poljoprivredne fakultete ili neke druge i sa 20 i kojom g. krenuli, iskoristili 5 g. od osnivanja, oni zapravo za nas ne postoje. Znači moramo pronaći načine, kako da potičemo i to, da ne budu oni žrtve jednoga sustava, koji je određen na razini EU, ali definitivno kada gledamo kod nas, on nema nema jednostavno utemeljenje za budući rast. Zapazio sam u čl. 40. jednu konstataciju gdje je navedeno da ministarstvo organizira tržište poljoprivrednih proizvoda. Nažalost, ono što možemo vidjeti, je zapravo, da ova izjava, ja bi rekao da je izrazito netočna. Možda postoji negdje dobre volje, ali gledajući naše tržište poljoprivrednim proizvodima, jedino što možemo zaključiti da je neorganizirano. Nama Nama proizlaze ključni problemi upravo iz neorganiziranosti tržišta, gdje fluktuacije koje se događaju, ukazuju da uopće nema kontrole niti naznake, kako strateški odgovoriti izazovima koje pruža koje pruža zajedničko tržište EU, a i globalno tržište pa i u pravom čitanju imali smo, zapravo što? Naš je cilj bio smanjiti negativne razlike u odnosu na EU, to je bilo, ja bi rekao, vrlo jedno skučeno razmišljanje, nije nama samo EU, pa nama dolaze brojene robe iz drugih zemalja, pa smo imali sada krize, dolaze nam jako jeftina vina iz Makedonije, koje nam ugrožavaju našu proizvodnju, pa dolaze neki proizvodi iz susjedne BIH, pa se uvozi iz nekih dalekih zemalja, proizvodi, pa sada vratimo samo na krizu što smo imali, krizu zapravo koja je sada za sektore šećera, sektore mlijeka, što ćemo tamo odgovoriti, kako ćemo se nositi, pa navedeno je da upravo kod stavljanja na tržište da posebna pravila će biti sa sektor šećera, ako to posebno pravilo ugrožava našu proizvodnju što nudimo mi alternativno? Da li ćemo završiti jednog dana kao što su i kolege iz Irske nedavno govorile da su ostale bez ijednog hektra površine šećerne repe, bez ijedne šećerane, da li ta posebna pravila nas dovode u nepovoljnu poziciju ili ćemo imati nacionalnu strategiju kako tome doskočiti a mlijeko i mliječni proizvodi, tema o kojoj se jako puno govorilo, o kojoj vidimo da jednostavno stvarno rješenje nismo uspjeli riješiti i to je stvarno ja bi rekao, jedno od ključnih točaka jer rast poljoprivredne proizvodnje isključivo na ratarskim kulturama, neće osiguravati dostatnu zaposlenost a ne samo to, nego neće osiguravati niti dostatnu dodanu vrijednost, imat ćemo vrlo niske prinose u poljoprivrednoj proizvodnji i time ćemo obilježiti Hrvatsku isključivo kao sirovinsku osnovu dok će svi proizvodni pogoni preselit se u razvijenije zemlje i upravo i o tome dam nedavno govorio gdje mi kao rubna zemlja EU-a zapravo od tog zajedničkog zajedničkog tržišta imamo malo jer imamo brojne ugroze na svojim granicama i posebne mjere moraju upravo biti usmjerene prema Hrvatskoj i drugim zemljama koje štitimo tržište EU-a upravo time što smo na vanjskoj granici. Kolegica Čikotić je spomenula pitanje strategije razvoja poljoprivrede, meni je drago evo ako smo dobili takav odgovor da će se strategija razvoja poljoprivrede napraviti međutim onda ispadne da brojni ovi zakoni koji su donošeni zapravo su lutanje, to je želja da bi možda takvom izmjenom moglo se nešto dogoditi i upravo kod procjene učinaka tu se vidi da nema strateškoga određenja i nadam se da će ova strategija ne samo donijeti

Znači kad govorimo o postotcima utjecaja na poljoprivrednu politiku, još malo pa ste na 10% prema tome, ne možemo više nakon 2 govoriti što je bilo prije 20 g., prije 10 g., ovo je vaš mandat, vaši rezultati, strategija koju će donijeti vaša Vlada i treba imati jasne pokazatelje, onda možemo na kraju reći da ne znam, u ruralnim područjima ne događa se se smanjenje nezaposlenosti radi povećanja opsega proizvodnje nego nažalost rado raseljavanja, raseljavanja koje će nam postati ključna prepreka jer tržište radne snage više ne može odgovoriti ni zahtjevima trenutne proizvodnje a o nekom investitoru, o nekom Hyundaiu koji bi trebao doći, uprite mi prstom u lokaciju koja može osigurati takvu vrstu zapošljavanja da zadovolji potrebe takvih giganata sa par tisuća radnika koji trebaju uz sve ostale kooperante. Upozorio bi na nešto što sam primijetio kod prijedloga oko savjetovanja poljoprivrednika gdje pozdravljam da se unutar savjetovanja omogućuje i rad privatnim savjetodavnim tvrtkama kao takvima jer vjerujem da oni će pogotovo neki veći poljoprivredni proizvođači koji trebaju možda i više pažnje, gdje oni dnevno imaju određene probleme, naći interes da angažiraju privatne savjetodavce koji će im izvršavati usluge koje njima donose veću prednost. Međutim ovdje moram primijetiti da ste kod privatnog savjetovanja odredili, znači kod privatnih tijela, odredili njihove, odredili ste njihove, ja bi rekao akademske titule gdje je navedeno zapravo samo nešto što je usko vezano uz poljoprivrednu proizvodnju a kad pogledamo zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj-šumarskoj savjetodavnoj službi, tamo je navedeno niz savjetovanja koje će savjetodavna služba davati pa isto tako ne znam i vezano za šume, vezano je i za određene evidencije, vezano za brojne druge stvari, pa na kraju i Uredba 1306/2013, navodi da države članice mogu uspostaviti sustave savjetovanja, ne stavlja apsolutno prednost nikakva ograničenja i oni navode da .../Govornik se ne prenamjenu poljoprivrednih gospodarstava, diversifikaciju, upravljanje rizicima, ublažavanje klimatskih promjena ovdje, ja iščitavam i ekonomske struke i neke druge struke, isto tako mogu davati vrlo kvalitetne savjete i smatram da je jedno jedno tijelo bilo i ako je privatno, ima agronomsku struku, ekonomsku struku i neke druge struke, sigurno može biti kvalitetniji savjetodavac. Na ovaj način ćemo mmi pretvoriti zapravo to, individualizirati u određene stručnjake agronomije ali ovi drugi, onda će morati zapravo njima pružati usluge umjesto da stvorili prave timove, mi stvaramo nova ograničenja tako da bih evo zamolio da još jednom razmilite da se ne stavljaju ograničenja ili pružanja savjetodavnih usluga ili poljoprivredniku zapravo treba odgovoriti na sve njegove potrebe jer širok je raspon. Pa na kraju brojni poljoprivredni proizvođači kod zahtjeva za prava na izravna plaćanja imaju problem, dolaze u urede gdje puno toga treba pripremiti, traže potporu isti tako i kod pripreme svojih aplikacija za mjere ruralnog razvoja, nije to samo agronomska struka, cijenit će agronomsku struku, smatram da ovdje isto tako treba predvidjeti i jednu širinu. Upozorio bi na članak 100. kojega iščitavajući gdje se govori o razvojno-stručnim poslovima iz djelokruga opet se navodi, znači ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za građevinu, dalje smatram da to sigurno nije područje koje se treba baviti Ministarstvo poljoprivrede nego je to područje kojim se treba baviti Ministarstvo graditeljstva a Ministarstvo poljoprivrede mora biti to koje će davati smjernice i određivati određene postavke, pa da onda nadležno tijelo može jedinstveno donositi Pravilnike i definirati proizvodnju. Na kraju bih rekao da ovaj sam Zakon, nažalost, ostavio je brojna pitanja. Očekivanje koje se od takvog jednog Zakona i s takvim naslovom stvara u javnosti, pogotovo kod hrvatskih poljoprivrednih proizvođača, sigurno neće biti ispunjeno jel ključna riječ je u strategiji razvoja hrvatske poljoprivredne proizvodnje, što mi želimo, kako ćemo se za to boriti i kako ćemo odrediti koje će to biti nacionalne mjere jel zajednička poljoprivredna politika upravo i ima postavku zajedničko jednako prema svim poljoprivrednim proizvođačima u svakom dijelu EU. Al to nažalost isto tako ukazuje da naši poljoprivredni proizvođači nemaju istu polazišnu osnovu i da kroz takvu politiku neće moći doći do izjednačavanja jel vidimo da i mjere ruralnog razvoja koje su izdašnije prema prema RH ne stvaraju učinke koji mogu odgovoriti na izazove. Još uvijek naša poljoprivredna proizvodnja ne može konkurirati, niti uz ova tehnološka unapređenja neće moći odgovoriti stvarnom onom izazovu i onda će nam se događati da milijarde trošimo na uvoz

Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam. Pred nama je Prijedlog Zakona o poljoprivredi. Iluzorno je očekivati da bi jedan Zakon mogao preko noći promijeni hrvatsku poljoprivredu. Međutim, sigurno da treba reći par rečenica o ovom Zakonu, kao i u svakoj zemlji, tako i u RH, Zakon o poljoprivredi jest krovni Zakon poljoprivredne proizvodnje. On bi trebao proizaći iz mjera i smjernica zajedničke poljoprivredne politike, a glavni akt za njegovu izradu bi trebala biti ta famozna nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja. S obzirom da u strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja govorimo svi već dugo godina, još je uvijek nemamo. Neovisno o tome, mi donosimo Zakone jer ih moramo donositi, ponovo apeliram s ovoga mjesta, na ministra i Ministarstvo, da se ta strategija izradi, kako bi o tom dokumentu mogli raspraviti i onda bi bila baza za buduće Zakone o poljoprivredi. Možda bi interes za poljoprivredu bio veći i od strane javnosti i od strane zastupnika. Jučer smo imali jednu predstavu za ovom govornicom, bojim se da ona nije urodila plodom, da bi tu bilo poštovane kolege, sada puna Sabornica, ja sam mislio da će danas biti ovdje 150 zastupnika, na žalost nema nas ništa više nego nas je bilo jučer, čak i manje. Naime, znamo da stočarstvo čini 38% poljoprivredne proizvodnje. Za poljoprivredu volimo reći da je strateška grana RH, sigurno je sigurno je da bi u toj strategiji trebalo obraditi potrebe i količine odnosno bilance određenih poljoprivrednih proizvoda kao regulatorne mehanizme u situacijama koje drastično odskaču od normalnih. Kao što je i smjer kretanja kojim se želimo kretati, a ne da nas nosi stihija. Tako rade zemlje u okruženju koje regulatornim tijelima interveniraju u teškim situacijama. Pametne zemlje, pak, vode samo brigu o samo dostatnosti poljoprivrednih proizvoda i to bi nam trebao biti argument, pogotovo vama gospodine ministre u pregovorima za zajedničku poljoprivrednu politiku 2021.-ve, 2027.-me, dakle, imperativ nam bi trebao biti samo dostatnost. Tako primjerice upravo zbog teške zaštite svoje poljoprivredne proizvodnje susjedne zemlje koje nisu članice EU donose Prelevmane na uvoz da im se parametri na tržištu ne poremete, druge, pak, članice EU, kao Austrija to rješavaju neslužbenim tjednom regulacijom tržišta. S druge strane, kod nas zbog otežane prodaje stoke i niske cijene, interes za tov, pogotovo životinja i svinja i junadi je sve manji. I tako iz godine u godinu događaju se amplitude viškova i manjkova poljoprivrednih proizvoda na tržištu, u svakom slučaju sve je manje stoke, sve je više poljoprivrednih proizvoda koje ovdje u RH onda nema tko potrošiti. Stočarska proizvodnja je izuzetno osjetljiva i ima dodanu vrijednost i zbog toga nju moramo izuzetno njegovati. Ona je multiplikator i od nje živi i prehrambena industrija i trgovac i prijevoznici i graditeljstvo. Nivelacija rješavanja ovakvih…/Govornik se ne razumije/…unutar sektora, trebala bi rješavati ta naša strategija poljoprivredne proizvodnje. Tako da nam se ne dogodi da jedne godine svi siju pšenicu jer je bila lani dobra cijena, druge godine kukuruz, dakle, nije dobra stihija. U strategiju izuzetno je važno osigurati nacionalna sredstva za povlačenje pune omotnice sredstava EU, pogotovo za …/Govornik se ne razumije/…razdoblje 2021.-ve, 2027.-me jer će to biti izuzetno važno razdoblje za preživljavanje poljoprivredne proizvodnje. Naročito, pak veliki doprinos ovom sektoru je novi Zakon o PDV-u kojim se znatno olakšava poslovanje poljoprivrednicima i nadam se da će to tu netko reći danas. Zbog međustope PDV-a od 13% jer će time krajnjem potrošaču proizvod biti dostupniji, a proizvođači će biti likvidniji zbog manjeg PDV-a, time što se PDV smanjio na svježe meso, ribu, jaja, te žive životinje, izravno se pomaže domaća poljoprivredna proizvodnja. Neovisno o naprijed navedenom mojem komentaru Zakon zbog puno drugih momenata je potrebno donijeti i namjera i put Zakona je dobra. Zbog uočenih poteškoća u provedbi važećeg Zakona o poljoprivredi, a posebice implementaciji provedbenih akata u politike, izvori financiranja uređuju mjere i ciljevi poljoprivredne politike izvori financiranja, određuje se poljoprivreda kao strateška grana gospodarstva u RH. Između dva čitanja prihvaćeni su prijedlozi Odbora za poljoprivredu vezanih za jasnije propisivanje načina dostave odluka Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom korisnicima, zatim jasnije propisivanje načina održavanja poljoprivrednih površina te jasnijim kriterijima za obavljanje poslova savjetovanja korisnika. To je dobro. Nadalje, podjela mjera poljoprivredne politike na osnova podjele mjera u okviru zajedničke poljoprivredne politike na prvi stup izravna plaćanja i drugi stup ruralni razvoj a uz njih predviđene su i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni u Strategiji razvoja poljoprivrede i ruralnih područja. Financiranje mjera poljoprivredne politike moguće je iz fondova EU, Državnog proračuna RH i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Ministarstvo poljoprivrede imenuje se za nacionalno nadležno tijelo za poslove vezane uz kodeks alimentarijus i preuzima ulogu nacionalne kontakt točke za kodeks alimentarijus od Hrvatskog zavoda za norme. Propisuje se sustav doniranja hrane. Vlada RH na prijedlog Ministarstva poljoprivrede donosit će plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane. Pojednostavnjuju se postupci zaštite naziva poljoprivredno prehrambenih proizvoda, jasnije se utvrđuje postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela u ekološkoj proizvodnji. Upisnik poljoprivrednika, Agencija za plaćanje objedinjava podatke o poljoprivrednicima, podaci se koriste za prijavu kontrolu financijske potpore i mjera poljoprivredne politike, praćenje stanja proizvodnje i politika. Ti podaci se koriste za kontrolu financijske potpore drugih mjera poljoprivredne politike propisuje se obveza u upisnik poljoprivrednika koje spadaju i potpore za iznimno osjetljive sektore poljoprivrede. Do sada su to bili masno ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače, ovim zakonom nije navedeno koji su iznimno osjetljivi sektori i želim jasno reći da je dobro, da se dobro pomaže sektor maslinovog ulja, duhana, nešto slabije sektor mliječnih krava, dok su potpore za rasplodne krmače do protekle godine bile 200 530 kuna, sada se sve svodi na deminimis potpore koje nešto znače malim poljoprivrednicima, srednjim i velikima malo, žao mi je što u ovom zakonu tu nismo mogli implementirati te apeliram ponovo na ministra da se tu nešto učini jer repromaterijal svak u stočarskoj proizvodnji, a i biljnoj je nacionalno bogatstvo svake zemlje. Što se pak tiče proizvodno vezanih potpora ide se za poticanjem proizvodnje, pa je novost u ovom zakonu da se potiče mlijeko i mliječni proizvodi, goveđe i teleće meso, ovčje i kozje meso, umjesto krava u proizvodnji, mlijeka i krava i dojilja, tov junadi i ovce i koze, što smatram da je dobro. Naravno da na to vezano pak uz savjetovanje i obrazovanje poljoprivrednika interes bi trebao biti što veća proizvodnja po jedinici površine koja je kod nas izuzetno skromna. Sukladno odredbama uz proizvodno vezane potpore gdje se sada potiče proizvodnja, a ne uzgoj životinja prilagodili smo se većim, predlagali smo da na većim OPG-ovima ili više njih zajedno ili u poljoprivrednim firmama ili u zadruga zaposlimo agronoma. digli proizvodnju, omogućili bi zapošljavanje agronoma nažalost se oni nemaju u današnje vrijeme gdje zapošljavati jer ih OPG-ovi ne trebaju a firme, firmi velikih zadruga više nema. Žao mi je što ovaj prijedlog nije usvojen možda će se to riješiti nekim drugim podzakonskim aktima. Jasnije su definiranja postupanja u upravno-inspekcijskom nadzoru, službenim kontrolama i kontrolama Agencije za plaćanje vezanim uz administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu dobro su definirana pravila o jakim alkoholnim vinima i aromatiziranim proizvodima od vina. Uređuju se pitanja vezano uz stavljanje na tržište prirodnih mineralnih izvorskih voda, postupak priznavanja i zadaće nadležnih tijela. Ovim prijedlogom zakona poboljšava se okvir za provedbu zajedničke poljoprivredne politike, ima dobar smjer kretanja, treba ga zbog transparentnosti i sinkronizacije sa EU legislativom donijeti, ali očekujemo čim prije i Strategiju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja RH kao jasne kao jasne smjernice i odgovore u kojem smjeru ide Hrvatska poljoprivreda kao i čvrsti stav RH u pregovorima za zajedničku poljoprivrednu politiku EU 2021.-2027. jer će te godine biti presudne za opstanak hrvatske poljoprivrede. Klub HDZ-a će ovaj zakon podržati. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, idemo sada na treću raspravu Klub zastupnika SDSS-a, poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče sabora, gospodine ministre sa suradnicima, dakle kao što smo imali priliku čuti u raspravi ovog prijedloga u prvom čitanju, ovim novim prijedlogom zakona uređuje se provedba 12 novih uredbi EU i osigurava nastavak provedbe mjera koje su utvrđene u okviru zadnje reforme tzv. zajedničke poljoprivredne politike. Novim zakonom će se poboljšati pravni okvir kojim se u najširem smislu uređuje područje poljoprivrede i poljoprivredne politike, poboljšava se okvir za provođenje mjera poljoprivredne politike po pitanju pružanja državnih potpora u području poljoprivrede i ruralnog razvoja koje moraju biti usklađene sa pravilima EU. Sve je to svakako važno za nastavak pružanja potpora u poljoprivredi i upravo bi nešto malo o tim potporama, iako se dakle iz godine u godinu udio poljoprivredne politike u proračunu EU kada su potpore u pitanju smanjuje još uvijek oko 31% ukupnog proračuna EU odlazi na izravna plaćanja u poljoprivredi i tržišne mjere. 11% odlazi za ruralni razvoj, a dodatnih 16 su sredstva regionalnog fonda namijenjena s ciljevima ruralnog razvoja. U predstojećem financijskom razdoblju od 2014.-te do 2020.-te predloženi ciljevi reformirane zajedničke poljoprivredne politike EU-a obuhvaćaju 3 teme, hranu, okoliš i ruralne krajeve. Iz toga razloga potrebno je jasnije propisati odnosno preciznije regulirati pojedine odredbe važećeg propisa i to osobito po pitanju doniranja hrane, pružanje potpora iz državnog proračuna, provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja, nadležnost i postupanje Inspekcija, te regulirati pojedina područja koja do sada nisu bila regulirana nekom od zakonskih propisa. Za RH je politika ruralnog razvoja, naravno, izuzetno važna jer 40% stanovništva živi u ruralnim krajevima odnosno u prosjeku, dakle, u odnosu na EU, to je negdje oko 24%. Pri tome, omjer stanovništva iznad 60 i ispod 20 godina u ruralnim krajevima nepovoljniji je nego u urbanim i osim prirodnog odumiranja, migracija i mladih prema gradovima zbog nedostatka profesionalne mogućnosti, sve to skupa samo pogoršava demografsku, gospodarsku i razvojnu sliku ruralnih područja. Zato će se prijedlogom ovog Zakona o poljoprivredi pokušati osigurati održivi razvoj poljoprivrede, ostvariti načela opće sigurnosti hrane i očuvanje prirodnih poljoprivrednih resursa. Unaprijediti i povećati konkurentnost, te jačati društvena i socijalna, gospodarska, ekološka uloga poljoprivrede. Novim se Zakonom nadalje predviđa i novi organizacijski oblik poljoprivrednika, uvodi se međunarodni standardi za hranu, smjernice i kodovi dobre prakse kojima je glavna namjena zaštita zdravlja potrošača i osiguranje poštenih postupaka u trgovini hranom. Svakako da je jedna od važnijih novina jeste donošenje plana sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane na razini države. Predloženim Zakonom definiraju se sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, uvjeti za pravne i fizičke osobe koje se bave ekološkom proizvodnjom i postupanja vezana za upravni inspekcijski nadzor službene kontrole i drugo. U svojoj raspravi u prvom čitanju istakla sam da vezano uz postupke propisane čl. 15. st. 2. odluke koja je za korisnike mjera ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona, donosi Agencija za plaćanje zapravo ne razumije/… o tome da to nisu upravni akti. Ovdje treba istaći da neupravni akti zapravo otežavaju odnosno dovode do nemogućnosti neposredne prisilne provedbe donesenih odluka jer nemaju svojstvo izvršnog upravnog akta. Nefunkcionalnost takvog sustava najdetaljnije se dokazuje kroz postupke npr. povodom odluka o povratu sredstava Agencije za plaćanje. Nadalje, govorila sam da je u st. 3. potrebno jasno propisati načine dostave odluke, dakle, govorila sam o tome da treba da treba detaljnije opisati, kada je u pitanje dostava, da li je elektroničkim ili putem pošte i to je dopunjeno u ovom drugom čitanju. Nadalje, istakla sam da bi u ovom zakonskom prijedlogu svakako trebalo trebalo postojati poticanje na povezivanje odnosno udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača, čime bi se utjecalo na njihovu konkurentnost, pa u tome smislu je i odgovoreno u drugom čitanju, dakle, u Konačnom prijedlogu Zakona da zapravo on predstavlja zadovoljavajuću osnovu i poticajni okvir za dobrovoljno udruživanje. Istakla sam da bi se ozbiljno trebalo razmisliti o obavezi propisivanja zapošljavanja agronoma, na poljoprivrednim gospodarstvima kroz odredbe ovog Zakona jer su prinosi po jedinici površine u RH u poljoprivrednoj proizvodnji daleko niži u odnosu na Europu i svakako da bi konkurentnost naše poljoprivrede trebala biti daleko bolje i da je svakako primjetan negativan trend smanjenja broja zainteresiranih studenata na upisivanje na Fakultete, poljoprivredne i veterinarske medicine. Iako mislim da je ovaj prijedlog dobar, nije uzet u obzir jer je protumačen da bi moglo doći do neosnovanog ograničavanja poduzetničkih sloboda. Još ću nekoliko komentara samo koje se odnose na definiciju određenih pojmova, pa tako i definiranje samo opskrbnog poljoprivrednog gospodarstva, neću čitati definiciju, poznata nam je, mišljenja sam, dakle, ako se već ide na definiciju novog organizacijskog oblika, u ovom slučaju samo opskrbnog poljoprivrednog gospodarstva, onda ga svakako treba kvalitetno i preciznije definirati, definirati prije svega pojam glavnog zanimanja odnosno glavne djelatnosti, ali temeljem jasnih i mjerljivih kriterija, kao što su npr. porijeklo ukupnog prihoda, ostvaren dohodak iz poljoprivrede, utrošena količina rada na poljoprivrednom gospodarstvu i sl. Isto tako ako se samo opskrbno gospodarstvo bavi ponajprije proizvodnjom za svoje potrebe, onda i za zamjenu i prodaju, mora se precizno dostaviti uvjet koji najmanji dio proizvodnje npr. natpolovičan, mora služiti za vlastite potrebe. Ima još niz kriterija kojima se može preciznije definirati ova gospodarstva. Onda bi u svakom slučaju i veličina poljoprivrednog gospodarstva mogla stajati i kao uvjet definicije samo opskrbnog gospodarstva. Nadalje, ove neke sugestije pravne prirode nisu uzete u razmatranje, ali ipak kao jedan pozitivan primjer kada je u pitanju Ministarstvo poljoprivrede, svakako bih, smatram da je i ovo prilika istaći da se, dakle, operativnim programom za nacionalne manjine i njegova aktivnost u 2018. godini, na područjima koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena, značajno su ispod prosjeka nacionalne razvijenosti, osiguravaju veća financijska podrška i poseban razvoj, upravo razvojni instrumenti koje smo imali priliku koristiti svakako će osigurati minimalne standarde komunalne i socijalne infrastrukture i dakle, na tim područjima koja su još uvijek područja posebne državne skrbi, zapravo na neki način unaprijediti život i boravak, i rad na poljoprivredi u tim područjima. Također, upravo kroz ove mjere postoji nastojanje da se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja ne mogu participirati u postojećim kreditnim linijama, na neki način upravo kroz ove instrumente pomogne i to je svakako nešto što treba pohvaliti, evo i za nas je svakako dobar natječaj, koji je najdirektnija moguća pomoć OPG-ima u kojima, naravno u koji su uključeni i pripadnici nacionalnih manjina, njegova realizacija ide zadovoljavajućom dinamikom i to je svakako nešto što treba istaći i s čime se treba pohvaliti, i što Ministarstvu poljoprivrede svakako služi svakako služi na čast, i osim toga, Klub zastupnika SDSS će podržati Konačni prijedlog Zakona o poljoprivredi. Zahvaljujem. Hvala. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Alen Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Prije svega, evo, ja bi izrazio nezadovoljstvo za ono jučer što se dogodilo, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, mislim da bi se trebali držati rasporeda, onako kako je to utvrđeno, kako bi rasprave bile kvalitetnije, kako bi naši prijedlozi se čuli pravi ljudi. Ne podržavam ono što je bio malo cirkus ovdje za govornicom, ali jednostavno i to je način da jednostavno se držimo reda onako kako smo se i dogovorili, i kako smo ustvari sa sa ovim redoslijedom rasprava i dobili. Mislim da je ovo pravi način kako treba raspravljati o poljoprivredi, a ono jučer bilo je kako je bilo, mislim da ste više vi krivi, vi krivi, nego oni koji su evo spriječili daljnju raspravu. Tako. Cirkus je bio samo u novinama jer jednostavno su na krivi način to protumačili, mislim da to nije u redu, molim vas ubuduće da se ipak držimo, i kad se pripremamo za rasprave da onda znamo točno kad radimo to. Dalje, poštovani ministre, ja sam vam u uvodnoj replici rekao da oni krediti koji su u HAMAG-u, se ne rješavaju na pravi način i dovoljno brzo, vi ste mi replicirali, a ja vam nisam mogao odgovoriti da je to tek počelo 9-og mjeseca. Ja ne govorim o tim mikro i makro kreditima iz 9-og mjeseca, nego govorim o onim kreditima u HAMAG-u koji se rješavaju već godinama. Vi ovu državu vodite dvije godine, i ne možemo govoriti samo u zadnjih tri, četiri mjeseca, rekao sam vam o konkretnim primjerima jednog novog poduzetnika koji je u petom mjesecu tražio kredit, nije poljoprivrednik, koji je tražio kredit i nakon pet mjeseci nije dobio ni odgovor, o tome govorim, nije mi namjera ovdje kritizirati radi kritike, nego vam reći dobronamjerno kako moramo svi zajedno brinuti o gospodarstvu, a vi u svom resoru za za poljoprivrednike, zato vas molim da se informirate vezano uz HAMAG koliko traje odobravanje, odobrenje HAMAG-a za mikro i male poduzetnike. To traje četiri, pet mjeseci, odnosno nakon četiri, pet mjeseci se dobije odgovor. To nije dobro. Poljoprivrednik ili poduzetnik ne traži kredit da mora čekati pet, šest mjeseci na odgovor, nego traži kredit zato da što prije krene rješavati svoje probleme. Evo to je replika bilo na ovu vašu repliku, zato vas molim da provjerite, dobronamjerno kažem, da birokrat koji radi tamo u HAMAG-u ne rješava to pet mjeseci i traži se pet mjeseci odgovor. To jednostavno mora ići puno brže, puno bolje, ja konkretno znam da u HBOR-u to ide bolje i za pohvalu su ljudi koji tamo rade, da li su krivi ljudi, zato što ih nema dovoljno, zato što ne rade dobro posao, ja to ne znam, to bi vi trebali provjeriti, al u svakom slučaju to ne ide onim tempom kako bi to trebalo biti. Evo, tol'ko za taj dio. Ovaj Zakon se donosi, evo ja sam to sabrao zbog četiri stvari, prije svega 13 Uredbi, evo ova koja nisu u postojećem Zakonu, moramo se prilagođavati i to je definitivno nešto što mi podržavamo. Europska unija je naša realnost, moramo se prilagođavati Zakonima koji vrijede u cijeloj Europskoj uniji. Dalje, uvođenje kodeksa alimenatrijusa. Ok, sve u redu, tu se puno govori na toj, na stranici pogotovo 132. o tome, u redu. Sprječavanje nastajanja otpada od hrane, i dalje definiran je samo opskrba poljoprivrednog gospodarstva kao fizičke osobe i usklađivanja sa Zakonom o OPG-u. Ono što se ne slažemo a ovdje i ću javno reći, mi tražimo da su u ovaj Zakon mora unijeti odredba da će se razlika od 100% prava izravnih potpora koje se trenutno isplaćuje sa cirka 20% manje, za razliku od ostalih proizvođača u Europi, da se na neki način nadomjesti iz RH proračuna. Kako bi mi za tri godine bili u istom položaju kao svi ostali poljoprivrednici u Europi koji dobivaju 100% plaćanja. Mislim da je to zadaća vas kao ministra i vaših suradnika, da i naši poljoprivrednici budu u istom položaju kao

Sigurno ne možemo biti zadovoljni sa takvom ljestvicom i sa našim položajem na toj ljestvici. 22. mjesto od 28 zemalja, po apsorpciji sredstava, ne može biti nešto zadovoljavajuće. Jasno, uvijek netko mora biti prvi, netko mora biti zadnji, ajmo se više potruditi da budemo prvi, najviše apsorpcije, zbog toga što to nama i najviše treba, najmlađa smo zemlja u najmanje smo sigurno povukli za naše poljoprivrednike sredstava, ili jednostavno nismo imali vremena, dovoljno neke države to već rade desetljeće, a mi, mi jednostavno kaskamo i u tome. Kako Vlada RH misli zaustaviti negativne trendove u poljoprivredi? Izvor podataka DZSS govori, smanjenje proizvodnje u gotovo svim segmentima, posebno u stočarstvu a vi ste rekli da je stočarstvo jedno od temelja hrvatske poljoprivredne politike, evo, da li Vlada ima kakvu strategiju stavljanja ovog resora na noge? Da li je ministar svjestan da su za njegovog mandata rezultati u poljoprivredi sve lošiji iz godine u godinu i što misle učiniti po tom pitanju osim donošenja formalnih zakona kao svoga Zakona o poljoprivredi koji ništa u suštini ne mijenja? Na stranici 131. ovog zakona piše a meni je to ovako ostalo, veli, Konačni prijedlog Zakona o poljoprivredi uređuje ciljeve i mjere poljoprivredne politike te daje okvir za provedbu mjera uz osiguravanje provedbe uredbe EU-a te podrazumijeva i donošenje nacionalnih, strateških i programskih dokumenata. Evo pa ja bih molio da se konačno počne raditi na strategiji poljoprivrede, koliko znam, ona se radi, u toku je, da ga mi vidimo, da znamo ustvari kojim putem idemo. Ja vjerujem da će ta strategija donijeti puno dobroga hrvatskoj poljoprivredi, ali evo, znat ću o tome kad vidim tu strategiju i analizu stanja. Zašto se ukida poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba? Zar će isti broj ljudi, na istim mjestima bolje raditi ako budu u sklopu Ministarstva poljoprivrede? Svi zaposleni će prijeći u ministarstvo, ako je bila namjena napraviti uštede. U čemu se onda očituje ušteda, da li je to još jedna poljoprivredna reforma koja svodi se na promjenu .../Govornik se ne razumije./... Ja moram sad reći da u Ministarstvu poljoprivrede imamo u ovom trenutku 13 dužnosnika, ministar, 3 državna tajnika i 9 pomoćnika. Ukidanjem agencija i savjetodavne službe nećemo smanjiti dužnosnike nego ćemo ih povećati. Oni će biti u Ministarstvu poljoprivrede 15 dužnosnika a u vrijeme SDP-ove Vlade imali smo 9 sveukupno odnosno 10 sa Upravom za vode. Ovo je povećanje od 60% i opet ću reć, neka bude povećanje od 60% dužnosnika ako će nam poljoprivreda biti bolja, ako će poljoprivrednici više i bolje proizvoditi, Kad mi govorimo o racionalizaciji, onda je to racionalizacija, smanjenje troškova, da li ćemo sa 15 dužnosnika racionalizirati troškove a imali smo nekad 9? ja se nadam da to nije racionalizacija ali da će situacija u poljoprivredi biti bolja. U predizbornoj kampanji je sadašnji ministar bio glavni kritičar programa ruralnog razvoja koji je donesen sa vrijeme SDP-ove Vlade. Ako je bilo tako loše, kako ga je ministar svojedobno kritizirao, zašto ga nije promijenio a može se promijeniti u u bilokojem obliku jer se može mijenjati do 3 puta u operativnom razdoblju 2014.-2020.? E sad nešto što sam vidio u ovom zakonu, što mi se ne može dopasti a uvijek kažem da smo mi pretjerano birokratska država. Na stranici 86. govorimo o sustavu informacija u poljoprivredi. Ja smatram da evo, u modernim vremenima sustav informatizacije informacije u poljoprivredi, mora biti i je vrlo važan, poljoprivrednici moraju biti dobro informirani o novim načinima poljoprivredne proizvodnje, ali i o svemu onome da ne pričamo o informatizaciji i informacijama. Točno jedna odnosno s jedne strane, pola stranice i s druge strane pola stranice govorimo o informacijama u poljoprivredi a onda govorimo glava 10., upravni inspekcijski nadzori, službene kontrole, kontrole agencije za plaćanja, kažnjavanja u sve to skupa na preko 30 stranica. Znači informacije za poljoprivrednike na jednoj stranici a kontrole, službe, inspekcije, nadzori i sve to skupa na preko 30 stranica. Pa tu je vidljivi sav apsurd zakona ali i samog temelja poljoprivrede, umjesto da brinemo o tome što bolje pomoći poljoprivrednicima, kako ih educirati, kako ih informirati, mi evo na 30 stranica gledamo kako ćemo im dati inspekcije, kako ćemo ih kažnjavati, kako ćemo ih ukoriti, kako ne smiju, to je stvarno apsurd. Na 30 i nešto stranica sam čitao sve ono što oni ne smiju, što nije dobro i kako ćemo ih kazniti kad nešto dobro ne naprave. bi molio da ne smatrate kao kritiziranje kao kritiziranje nego ja evo, općenito sam govorio o tome da je Hrvatska izuzetno birokratska, birokratizirana. Ja radim u lokalnoj upravi i znam koliko sam imao revizija, koliko imam svakodnevnih upita, tablica, ministarstva, regionalnih agencija, županija, svi samo traže nešto od mene, mi smo se pretvorili u birokrate i ok, to je možda naš posao u jedinicama lokalne samouprave ali ja bi vas molio, zajedno sa vašim službenicima, nemojmo pretvoriti poljoprivrednike u birokrate. Nemojmo ih strašiti, dajmo im vjetar u leđa, neka rade, neka što manje pišu papira. Neka što manje obilaze kancelarije, neka proizvode na svojoj zemlji a teško rade, ja imam nekoliko poljoprivrednika s kojim se nikad jasno ne bi mijenjao, oni nemaju godišnjih odmora, oni nemaju ničega, rade, rade i rade. Nema tamo ljeta, zime. Ali dajte da im olakšamo situaciju, dajte da ne obilaze okolo i ne nose papire. Da im ne prijetimo kaznama, ajmo pomoći tim ljudima. Ja ne govorim sad možda samo i o poljoprivredi i o poljoprivredi pogotovo ali u gospodarstvu, ajmo samo kažnjavati, ajmo ih samo strašiti, pokušajmo pomoći svima njima. Još nešto što sam htio govoriti u ovih kratkih 15 minuta je subvencija. Evo malo sam se potrudio pa velim, znamo što je subvencija, transfer sredstava a ovo je definicija kojim država plaća razliku između cijene proizvodnje, koji plaća kupac, pardon cijene proizvoda Na taj način se snižava cijena proizvoda. I sad bi mi moje bilo pitanje ili možda prva konstatacija da smo od '92. g. do 2001. dali 36 milijardi kuna subvencije, u jednoj godini 2001. je bila 1,5 milijardi kuna subvencija. 3,4 milijarde je u 2017. godini što iz proračuna, što iz EU sredstava, koji je to ogroman novac. I kaj imamo? Imamo to da je naš proizvod, naša jabuka skuplja od one uvozne jabuke iz Mađarske, da je naša svinjetina skuplja a znamo da je i kvalitetnija skuplja od uvozne svinjetine iz europskih zemalja. Gdje mi tu griješimo? Kako je moguće da taj proizvod u našim centrima skuplji od domaćeg proizvoda? Gdje griješimo? A ne može se reći da ne pomažemo poljoprivrednicima. Evo to je ono što bih ja postavio pitanje, nadam se da ćete mi i odgovoriti, gdje mi ovdje griješimo i svi ostali ministri koji su bili u ovih 28 godina i koliko smo uložili u poljoprivredu, ona je bila na boljoj razini nego danas, gdje mi to griješimo? A vidimo koliko novaca se ulaže. Evo to je moje pitanje na koje svi skupa možemo u dobroj namjeri odgovoriti kako pomoć poduzetnicima, poljoprivrednicima, kako zadržati mladog poljoprivrednika na zemlji kad i onaj koji nije na poljoprivredi odlazi iz Hrvatske? Znamo koliko nam je otišlo mladih ljudi iz Hrvatske, kako pomoći, da li napraviti posebnu agenciju za pomoć mladim poduzetnicima, mladim poljoprivrednicima pardon kako ne bi odlazili, kako bi vidjeli neko svjetlo na kraju tunela, kako ste vi rekli, vi ga vidite, baš mi je drago da ste optimista da vide, ali da vidi poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik do 40 godina svjetlo na kraju tunela, da se bavi poljoprivredom. Tu moramo napraviti maksimalno i tu ćete imati potporu sigurno svih zastupnika jer svi mi želimo dobro ovoj Hrvatskoj, dobro Hrvatskoj nećemo dobiti ako ne bude bolja poljoprivreda, ako ne budu mladi ostali na toj grudi koji vide dobro u Hrvatskoj i neće otići van, ali to mora biti konkretno. Velim, moje je pitanje zašto mi nismo uspješni? Mi smo sigurno nesposobni, naši ljudi nisu, da nisu radišni, imamo dobru zemlju, dobru kvalitetnu zemlju i zašto nismo uspješni. Biti ću za one zakone, za promjene, za sve ono što vi kažete kad vidim konkretan rezultat u hrvatskoj poljoprivredi, kad vidim konkretan napredak u Hrvatskoj državi, biti ću za sve zakone, bez obzira da li ih, da li ministri s lijeve strane ili s desne strane, to nema veze. Želim dobro poljoprivredi i nadam se da ćete sa ovim zakonima i sa ovim nastojanjima uspjeti. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. Izvolite. Nakon jučerašnje burne pripreme za ovu sjednicu vidim da od onih koji su jučer stajali za ovom govornicom i borili se da ne bude rasprava jučer danas su rijetki ovdje. Evo, poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Rekao je pred par godina jedan moj poznanik, kolega, prijatelj general je, on to gleda onako sa vojne strane, veli hrana, sigurnost, stabilnost, sve počinje od tog pojma hrane. I kad govorimo o poljoprivredi govorimo o proizvodnji hrane, govorimo o osiguravanju elementarnih uvjeta života građana kao što svatko u svojoj kući, u svojoj obitelji brine da mu obitelj ima hranu tako i država mora brinuti o tome da se proizvede hrana za građane koji u njoj žive. Donijet je čitav niz zakon, izmjena zakona i novih zakona u poljoprivredi, bilo bi dobro za neko vrijeme, za par mjeseci, tijekom naredne godine, ako ne ovdje u Saboru ali makar na Odboru za poljoprivredu napraviti jednu analizu, jedan presjek učinaka tih zakona da vidimo što se je pozitivno dogodilo, što nije dobro, što treba mijenjati. I samo na taj način ako pratimo učinke zakona onda ćemo moći mijenjati te zakone na bolje i onda ćemo ići u nekom pozitivnijem pravcu. Bilo je ovdje već govora o Strategiji poljoprivrede proizvodnje u Hrvatskoj, o Strategiji proizvodnje domaće hrane na domaćim poljima, na domaćim hrvatskim gospodarstvima i moje pitanje ide prema ministarstvu i ministru, kada možemo očekivati Strategiju poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane u RH? Mislim da je Mislim da je na ovoj Vladi da nakon ovih usmjerenja i određenja prema poljoprivredi koja su znatno pozitivnija nego što su bila određenja nekih prethodnih Vlada koja danas imaju i u onom simboličnom dijelu da tako kažemo pogled prema poljoprivredi samom činjenicom da je ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. To je dobra poruka, rekao sam to i u prvom čitanju. I tu poruku, tu situaciju treba maksimalno iskoristiti. Dakle, ako gledamo poljoprivrednu proizvodnju sa ova tri aspekta te hrane, stabilnosti i sigurnosti onda možemo reći da nikako ne možemo proizvodnju hrane prepustiti samu sebi, da ju ne možemo prepustiti tržištu, da jednostavno mora napraviti zakonske okvire kako zaštiti svoju proizvodnju i kako osigurati svoju proizvodnju, jer ako nemamo zaštićenu i osiguranu svoju proizvodnju onda realno gledajući možemo u bilo kakvoj situaciji nekakvih poremećaja u okruženju doći u situaciju da nemamo hrane, da nemamo za jesti. Zamislite si samo da se dogodi ne znam da se iz Hrvatske povuku trgovački lanci koji uvoze hranu. Za koliko bi mi vremena, dana ili tjedana ili mjeseci imali dovoljno hrane koju bi hrvatski građani trebali konzumirat, vrlo kratko, vrlo kratko. Zato se ne može poljoprivreda gledati kao bilo koja druga grana gospodarstva, nego kao strateška grana, jer bez hrane nema života i tako ju moramo postavljati. Da bi ona takva bila treba ju naravno regulirati zakonski, treba je staviti pod posebno povećalo, treba prema njoj biti puno obzirniji i na drugi način ju sagledavati. Ali nije samo proizvodnja hrane ono što nama donosi poljoprivreda, ako gledamo poljoprivrednu proizvodnju u velikim sustavima onda je to samo proizvodnja hrane, ali ako gledamo proizvodnju na OPG-ima onda je to očuvanje života u ruralnim prostorima u selima, gdje nam se događa egzodus. I to nije samo u Hrvatskoj, trendovi su takovi da se ljudi jednostavno sele u gradove, Hrvatska nije imuna na taj trend i sigurno je da će na selima ostati živjeti znatno manje ljudi nego u prethodnim vremenima, ali potičimo da ostane nešto i mladih ljudi da se ti mladi ljudi bave poljoprivrednom da imaju poljoprivrednu proizvodnju na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja eto imaju, odlukama ove Vlade i parlamentarne većine, ali i skoro svih zastupnika u Hrvatskom saboru i Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kao isto jednu vrstu poruke da je to jedna ciljana skupina koja je od interesa za politiku RH. Ovdje Ovdje je bilo govora i o stočarstvu, naravno pamtimo kako se je nekada mjerilo bogatstvo u seoskim domaćinstvima, koliko si imao stoke, koliko si imao krava to je na neki način bio određeni znak tko je kakav gazda. Danas je dosta problema o tome i ja ću zamoliti gospodina ministra da možda ponovi neke podatke vezano na mjere koje ministarstvo poduzima koje je iznio i nedavno na obljetnici Stočarke udruge Gola, gdje su bili proizvođači, gdje su bili stočari i gdje su oni svi pozdravili te mjere koje su nove i koje ministarstvo provodi u očuvanju i pojačanju nadamo se stočarske proizvodnje. Žao mi je da nisam dobro shvaćen ili da nisam dobro objasnio ideju o kojoj govorim već mnogo puta u ovoj sabornici i inače. Proizvođačke organizacije kao oblik samoudruživanja poljoprivrednih proizvođača i poticaj koji oni mogu dobiti su svakako dobra mjera i dobar trend, ali proizvođačke organizacije nisu te koje mogu riješiti problem udruživanja hrvatskih poljoprivrednih proizvođača OPG-ovaca. Raspravljali smo o inspekcijama, evo kolega Prelec je maloprije govorio također o 30 i nešto stranica zakona kojima se propisuju razno razne kaznene odredbe i zabrane. Kao što sa jučer rekao za obrtnike i male poduzetnike tako važi i za poljoprivrednike još i više. Nemaju ti ljudi ni znanja, ne podcjenjujući nikoga, ni mogućnosti ni vremena da prouče sve te zakone koji ih napadaju, koji im prijete. Njima se mora omogućiti logistička potpora koja će im pružati uslugu da ne ulaze u krive ulice, da ne rade prekršaj za koje će biti kažnjeni. I zato govorim cijelo vrijeme o varijanti osnivanja ja to zovem agrocentara diljem Hrvatske po županijama. Govorim o potrebi organiziranog pristupa, strateškog pristupa, organizaciji sustava koji će okupiti OPG-ove, OPG-ovce koji će okupiti te poljoprivredne proizvođače koji će se potruditi da im da logističku potporu i u ovom dijelu zakonskom, ali da im pomogne u proizvodnji u određivanju za što će, što će proizvoditi i naravno u plasmanu proizvoda. Govorim o potrebi tih agrocentara zato što je to jedini način da se pokrene ona priča o kojoj slušamo u ovoj sabornici od nastanka hrvatske države o plavoj i zelenoj Hrvatskoj. Nećemo postići to ako to ne napravimo sustavno. I ponavljam danas opet i nastavit ću ponavljati, u Hrvatskoj se mora razraditi sustav da se osnuju takvi centri logističke potpore, da se oni povežu zajedno svi u jedan sustav i da ti centri budu oni koji će moći na tržištu se pojaviti kao da velim veliki ponuđači roba, koja proizvedu naši seljaci i da ih istovremeno okupe, pomognu im, organizaciji i proizvodnji i da im na neki način zagarantiraju cijene. Da li smo mi razmišljali o tome, da moramo definirati minimalne cijene poljoprivrednih proizvoda? Evo u Francuskoj su zbog toga prosvjedi. Možda je i to put kojim treba ići. Na neki način pomoći da se i te linije uspostave i da se maksimalno potencira poljoprivredna proizvodnja. Dakle, ja ne govorim ovdje o agrocentrima, koji bi bili konkurencija nekome, niti konkurencija proizvođačkim organizacijama, spominjem samo primjer ovdje u Zagrebačkoj županiji, ovog distributivnog centra za voće i povrće, on sigurno nije idealan, ali nije loš primjer, treba ga dorađivati, treba ga proširivati na takvom modelu, treba jednostavno napraviti, takav jedan sustav po cijeloj Hrvatskoj i povezati županije. Povezati da te robe mogu ići jedne prema drugima i da mogu ići prema van, da mogu ići prema trgovačkim centrima, prema trgovačkim lancima i da ljudi znaju za što proizvode i koliko će dobiti a ne da ih prepuštamo slobodnom tržištu, neće uspjeti, neće uspjeti. Vrlo malo će biti onih koji će u tome se održati i očuvati. Završiti ću sa tim porukama, hrana nije običan proizvod, proizvodnja hrane se ne može prepustiti slobodnom tržištu. Svaki pravi gazda, svaka prava glava o obitelji, brine da mu obitelj ima jesti, budimo i mi tako. Krenimo u tom pravcu i na taj način postavimo stvari. Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a će podržati naravno ovaj prijedlog zakona, ali molimo da se razmatraju mogućnosti daljnjih poboljšanja okupljanja OPG-a, proizvodnja na OPG-ima, ne samo radi proizvodnje hrane, nego i radi očuvanja života u ruralnom prostoru. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Klub nezavisnih zastupnika također se prijavio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govoriti će zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Nastojati ću u ovoj kratkoj raspravi, ukazati na nekoliko stvari koje su bitne, a vezane su uz donošenje krovnog zakona, vezano uz sektor poljoprivrede, ono što je u ovom trenutku činjenica i ja smatram da je dobro da je tako, što se tiče poljoprivrede, da je ministar poljoprivrede, ujedno i potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo. Jer poljoprivreda u današnjem kutu gledanja je prije svega gospodarstvena djelatnost. Poljoprivreda je način gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, način obrađivanja tog zemljišta, način proizvodnje hrane i na kraju krajeva prerada i dobava te hrane do naših stolova. To je vrlo ozbiljna djelatnost. Rad u poljoprivredi, je prije svega težak rad. Kada spominjemo, a često to radimo, kako je ogromna količina potpora, poticaja, stigla u sektor poljoprivrede s našim poljoprivrednicima, kako su kupili značajnu mehanizaciju, zaboravljamo jednu bitnu činjenicu, a to je da sigurnost poljoprivrednika, ne samo u RH, u svim zemljama EU, sigurnost poljoprivrednika, ovisi samo o jednoj stvari, a to je s koliko poljoprivrednog zemljišta on raspolaže. To mu jedino daje sigurnost a pogotovo ona količina zemljišta, koja je u njegovom vlasništvu, jer i to ću ovdje otvoreno reći, pozdravili smo i pozdravljam mjeru, koju je ministar Zakonom o raspolaganju poljoprivrednog zemljišta, donio da jedinice lokalne samouprave raspolažu sa svojim zemljištem koje je njima dano. Ono što sada pitam otvoreno ministra, s obzirom da su programi ovjereni od strane županije, općine su izradile, kada će ministarstvo potvrditi te programe ili je možda potvrdila ja to ne znam, ali za nekakve općine sigurno to još nije napravljeno. I naravno, da je tu bila ključna odredba ograničenja poljoprivrednog zemljišta, kako bi što više poljoprivrednika a posebno mladih došlo do poljoprivrednog zemljišta i tu je sada dvostruki izazov, s jedne strane to je itekako za pozdraviti, međutim, s druge strane kada govorimo o konkurentnosti poljoprivrede, onda je to, da kažem, ovako maca dvije oštrice, jer nije dovoljno da jer nije dovoljno da mlada OPG, mladi poljoprivrednici i oni poljoprivrednici koji nisu imali do sada priliku doći do poljoprivrednog zemljišta, samo do njega dođu već će bitno njima omogućiti da oni budu konkurenti. E, sada ću ponovno, iako sam to u replici iskoristio, problematizirati ovo pitanje čl. u dosadašnjem zakonu mislim da je čl. 137. sada je 139. to je tzv. zelena knjiga ili izvješće o stanju poljoprivrede za proteklu g. Istina je i hoću naglasiti da je 2013. bilo zadnje to izvješće i u mandatu ministra Jakovine se prestalo s tom praksom, to je izvješće išlo na vladu i u Sabor. Sada se uvodi ponovno to, definira se ponovno način podnošenja izvješća, produžuje se rok vjerojatno zbog svih onih podataka, koji nisu tako lako dostupni, spominje se Državni zavod za statistiku, koji treba dostaviti podatke, prolongira se do 15. prosinca da bi se to pripremilo i gledajte, sada, možemo reći da je zamjerka zašto to ne ide u Sabor, da se o tome raspravlja, međutim, i to je manje bitno. je izvješće bitno jer ono nam pokazuje stanje, jer da bi nešto promijenili, moramo znati u kojem se stanju nalazimo i onda možemo izvlačiti smjernice u kojem ćemo smjeru ići. Na stranicama Ministarstva poljoprivrede, ja sam ga ovdje isprintao, jer strateški plan Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2019.-2021. i ajmo reći, nema tu puno primjedbi na ovaj strateški plan, on čak ima definira i određene ciljeve kako će se mjeriti učinci, što se želi postići, ciljane vrijednosti, tamo do 2021. g. i tu nema bitne zamjerke. Je li on ambiciozan to je teško reći. Evo ovako, potpredsjednik Vlade ministar poljoprivrede, kod ministra Marića, recite treba nam novci, neka deficit porate, ajmo ulažete milijardu i pol, dvije milijarde da sredimo poljoprivredno zamišljate da napravimo izmjere poljoprivrednog zemljišta. Možda će taj novac, taj deficit od milijardu milijardu i pol …/Govornik se rad BDP-a od 5% u odnosu na sad 2,9. Možda neće ali treba krenuti u to. Jer šta nam podaci govore? Većina naših poljoprivrednih gospodarstava, najveći dio od 2-10 hektara. U ovom planu se spominje i komasacija, istina, pa ne znam na komasacija već 30 možda i više g. ništa nije rađeno, donesen je zakon, ali ništa se nije pomaklo. Ministarstvo je dalo sebi u ovom programu, plan da će se na tom području nešto napraviti, ali to su nužni pomaci da poljoprivreda postane konkurentna. Da ne nabrajamo sada ponovno, usitnjene parcele, male parcele, kada govorimo o poljoprivrednim gospodarstvima, nositelje poljoprivrednih gospodarstava, su u starijoj životnoj dobi, to su sve oni izazovi, koji stoje pred nama. I ti izazovi nisu sa stajališta samo sa poljoprivredne proizvodnje, koje sama po sebi složena djelatnost, oni su sa stajališta opstojnosti, ajde sada upotrebiti ću tu sintagmu hrvatskog sela koje više ili da ovako postavim pitanje, hoće li u budućnosti hrvatsko selo, onako kako ga mi zamišljamo? Postavimo si pitanje koliko ljudi u RH, može i treba raditi i živjeti od poljoprivrede, to je ključno pitanje. Ako na to pitanje damo odgovor, onda u tome smjeru moramo ići, zato je dobar način bio da se omogući i onima koji do sada nisu mogli doći do poljoprivrednog zemljišta, govorimo o državnom poljoprivrednom zemljištu da dođu do njega. Idući korak bi bio sigurno dobar, da se omogući tim ljudima, da dolaze do svoga zemljišta, to su one obitelji, koja će tradicijski, čija će djeca ili ćemo mi nastojati da njihova djeca ostanu na tim poljoprivrednim gospodarstvima, kako bi naši prostori opstali i onda gledati u smjeru da učinimo sve da oni postanu konkurentni i da taj proizvod, konačni proizvod, hrana bude sigurna i dostupna našim građanima. Jedna stvar koja je iznimna bitna, spominje se i u strategiji, spominje se i u ovom zakonu, istina na jedan način, koji opet imamo problem te specijalizacije područja, tako i da kažem ovo u šali, tako i ako dođeš kod krivog specijalista liječnika, možeš nastradati, jer on gleda samo ono svoje područje, a ti imaš zdravstvenih problema na nekom drugom području. Kada govorimo o obrazovanju i edukaciji naših poljoprivrednika, je li dovoljno samo savjetovanje. Mi imamo poljoprivredne fakultete, poljoprivredni fakultet u Osijeku, koji je iznimno dobar, koji obrazuje generacije inženjera poljoprivrede, u tom smjeru bi mogli puno više učiniti, kako bi ta edukacija bila bolja i kako bi naši poljoprivrednici bili se spremni suočiti s izazovima koje nosi budućnost. Ono što država preko, nadležno ministarstvo i onda jedinice lokalne samouprave prije svega županije trebaju omogućiti da se naprave iskoraci prema plasiranje proizvoda naših poljoprivrednika u zajedničkom nastupu. Znam da je to kada kažemo, što ima s tim država, što ima županije, ali vidimo da naši poljoprivrednici, još uvijek bježe od udruživanja, još uvijek im je to unatoč tome što se zakonski okviri tome prilagođavaju, još uvijek izbjegavaju jer imaju negativnih iskustva oko bivših zadruga tako barem oni to govore, a bez njihovih zajedničkog nastupa, teško da je moguće da će oni napredovati. I onda se vraćamo i kolega Hrg je spomenuo tu našu težnju o zelenoj i planovi Hrvatskoj, lakše će biti ako zajedno onda pomoću županija i jedinica lokalne samouprave se izgrade hladnjače u koje će se moći skladištiti ti proizvodi i dopremati onda do onih mjesta gdje će biti, gdje je velika potražnja i potrošnja, a kada zajednički nastupaju, moći će postići velike cijene. Naravno, nemojte zamjeriti, svi to manje-više, ja ovdje kada govorim o ovome zakonu, govorim općenito o poljoprivredi, to je jednostavno tako jer ima puno tih stvari koje želimo naglasiti. Sam zakon, je nastavak zakona koji su do sada bili, određena poboljšanja, unošenje uredbi koje EU od nas traži, međutim, ono što možda možemo zamjeriti je nedostatak ambicije, da zakon učinimo još boljim u smislu nekakvih iskoraka koji će omogućiti konkurentnost poljoprivrede. Mi smo imali prije nekog vremena Zakon o katastru. Izmjera zemljišta je vrlo bitna stvar. Ja sam predložio, ja sam zadnji put pitao, nije bio ministar, bio je g. Majdak, zašto u ovom zakonu ne uvedemo isto, što piše u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, da je poljoprivredo zemljište od posebnog interesa za RH. Možda se to Možda se to čini nepotrebnim, ali dobro je da se to unese, jer ono je od posebnog interesa i moramo učiniti sve da ona bude u funkciji po planovima se ovdje vidi da se planira do 2021. staviti još puno više zemljišta u funkciju koji sada nije nažalost u funkciji, ali ali takvo uvođenje ili definiranje pojmova u zakonu, nije bez vraga, ono ipak daje smjernicu da se o tome, da se o poljoprivrednom zemljištu više razgovara da se i na kraju krajeva o njemu više brine. I što se tiče informacijskih sustava svi kao društvo morati ćemo više na tome raditi kažu poljoprivrednici a kad ljudi kažu onda je to istina, ne možemo drugačije reć, dolaze u jedan ured, tamo podnesu jedan izvještaj, onda dođu u drugi ured, onda ih taj drugi ured traži službeno da zatraže od onog prvog ureda da im pošalje taj izvještaj koji su oni ostavili u prvom uredu. Te stvari moramo, protok informacija iz različitih baza podataka unaprijediti. Ja sam tražio na stranicama ministarstva, nisam našao informacijski centra poljoprivredni, nema ga, ima ovaj centar za cijene, kako se već zove. Na tim stvarima treba poraditi kako bi se u budućnosti sve te baze povezale, kako bi onda sustav e-građanin zaživio i tu ne treba štedjeti tu treba tražiti sredstva. S obzirom da u smislu ambicije ovoga zakonskog rješenja nismo zadovoljni prilikom glasanja o ovom zakonu biti ćemo suzdržani. Hvala. Klub zastupnika HNS, također se prijavio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnica Božica Makar. Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Kao što je već u nekoliko navrata bilo tu i naznačeno i o čemu pričamo da ovaj zakon zapravo uređuje ciljeve i mjere poljoprivredne politike te daje okvir za provedbu tih mjera, naravno uz osiguravanje provedbe uredbi EU te podrazumijeva i donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata i bilo je govora tu da svi očekujemo a i ministar je obećao da je u izradi Nacionalna strategija razvoja poljoprivrede. U medijima je bilo dosta govora da se donosi novi Zakon o poljoprivredi. I ono pitanje koje je često bilo upućeno i meni a vjerujem i mnogima od vas od strane naših poljoprivrednih proizvođača bilo je a što donosi sad taj Zakon o poljoprivredi, da li to znači da ću ja moći prodati sad sve ono što proizvedem, da li ću znati po kojoj cijeni ću to moći prodati, da li ću moći si isplanirati odnosno znati što da sijem iduće godine, što bi mi bilo najpovoljnije, da li da pređem na neku drugu kulturu, naravno da ne možemo iz tog zakona to iščitati ali da ide u tom smjeru i da bi trebali neki okviri se znati i neke smjernice i samim donošenjem ove Strategije trebali bi se svakako i to je ono pitanje na koje naši poljoprivredni proizvođači očekuju odgovor. Smanjenje proizvodnje poljoprivrede je činjenica bez obzira na sva ulaganja koja smo do sada imali, proizvodnja je iz godine u godinu sve manja. Moja generacija se sa sjetom sjeća spomena sela i da je to bilo zapravo selo jedno blagostanje hrane jer smo imali u štali krave od kojih smo dobivali mlijeko, svježe izmuzeno mlijeko, ono toplo, fino i to nas je vezivalo uz blagodati tog sela. Ono kolinje, pa miris čvaraka, pa kokice na dvorištu, selo to nažalost danas nije. Hvala vam krava sa rijetkom farmom koja je u pravilu izvan sela, ne više u selu. Svinje su također rijetkost u selima, još tu i tamo se pronađe koja koka koja nosi domaća jaja ali nažalost i to je sve rjeđe. Da li se ulaže dovoljno? Neki govore da su potpore previsoke s obzirom koliko su nam niski prinosi da nam proizvodnja sve dalje i više pada. Točno je da su prinosi niski, točno je i da je naše selo odnosno naši poljoprivredni proizvođači su različiti. Mi imamo OPG-ove gdje živi samac i poljoprivredni proizvođač i on mora proizvoditi da bi preživio, odnosno da bi imao što jesti. Imamo one gdje radi stvarno familija i imamo one velike. Tako da tu kad govorimo o našim OPG-ovima ili još kad više govorimo o poljoprivrednim proizvođačima razlike su stvarno drastične. Razlike su velike i u pojedinim geografskim područjima naše zemlje. Nije isto u Slavoniji, oni imaju svoje probleme, gdje su velike površine i gdje je intenzivan način proizvodnje pojedinih kultura ili način proizvodnje na površinama koje su rascjepkane male i gdje stvarno se može preživjeti jedino ako ako se proizvodi neko radno intenzivna kultura, da li je to povrće, voće ili nešto, cvijeće što je slučaj u našem kraju iz kojeg ja dolazim. I stvarno da bi se pomoglo tim poljoprivrednim proizvođačima i jedinice lokalne samouprave se trude zadržati ljude na tom području jer ako se i naprave škole, vrtići i ako se napravi i infrastruktura a ako nestanu svi tu poljoprivredni proizvođači ne znam da li će oni iz grada otići onda živjeti na selo samo zbog toga jer će tamo biti veći mir će svoj spokoj i uživanje. Ali jedinice lokalne samouprave stvarno su ograničene u svojim sredstvima koja mogu ulagati i pomagati svojim poljoprivrednim proizvođačima. Dobro je da su neke odlučile bez obzira na ograničenost svojih resursa pomoći svojim proizvođačima, naročito nakon donošenja Zakona o financiranju jedinice lokalne samouprave koji je bio donijet krajem prošle godine pa su mogle planirati i očekivati veća sredstva za ovu godinu nego što su to bila ranijih godina. Evo ja dolazim iz varaždinskog područja i mi imamo stvarno dosta primjera gdje jedinice lokalne samouprave sufinanciraju nabavu sadnog materijala za voće, nabavu sadnog materijala iz sjemena za povrće, pomoć kod nabave staklenika i plastenika imamo i jedan simpatičan primjer jedne jedinice lokalne samouprave koja je prošle godine upravo nakon donošenja tog zakona nazvala to božićnice za naše kravice. Nekima je to izgledalo smiješno, nekima je izgledalo glupo, međutim svaki onaj koji je u svojoj štali imao po jednu kravu dobio je 100 kuna, dvije krave 200 kuna, maksimalno se išlo do 5 krava 5 krava koji su imali, dakle upravo onim najmanjima i da je cilj se postigne da ljudi zadržavaju stoku da budu proizvođači hrane jer ako žive na selu, ako već imaju te resurse da bar za sebe proizvedu tu hranu a naravno uvijek je dobro imati i tržne viškove. Mjera je kroz godinu razmatrana i prihvaćena je možda na početku s podsmjehom ali i ove godine se ide istim putem ali se povećava na 200 kuna za krave, također do 5 krava i ide se na krmače. Upravo na ono što sam na početku govorila da se selo opet bude selo. Ali ono što je još dobro i na što ću se osvrnuti je i poticanje zadrugarstva. Imali smo sad neki dan tu u raspravi isto temu zadruga, pa tako ću se ja malo pohvaliti da kraj iz kojeg dolazim ima izuzetno uspješnu poljoprivredno-cvjećarsku zadrugu Varaždinski cvijet, kad su se pojavili ovi veliki trgovački lanci jednostavno oni kao mali nisu mogli proizvesti dovoljne količine različitog cvijeća da bi mogli uopće ući u te lance. normalno da svi bi htjeli više, imamo svi problema ali oni su daleko zadovoljniji sada kao zadrugari nego što su to bili prije kao pojedinačni proizvođači sigurni su u plasman svojih proizvoda jer se stvarno količine ugovaraju unaprijed i ono što se proizvede se proda. Također imamo kod nas i zadrugu Ludbreški kraj koja ima svoju hladnjaču, pakirnicu za voće i povrće. To je grad Ludbreg isto pomogao u osnivanju zadruge i na samom početku zbog lošeg iskustva iz prijašnjih vremena bilo je dosta skepse. Ali u zadnje vrijeme sve više zadrugara ulazi u zadrugu, međutim ono što je i još dobro da proizvodnju sa zadrugom mogu ugovoriti i poljoprivredni proizvođači koji nisu članovi zadruge, oni imaju doduše i drukčije uvjete i drukčiju otkupnu cijenu ali su sigurni u otkup i plasman svojih proizvoda pa je tako ove godine omjer proizvodnje krastavaca bio negdje 50% zadrugari a 50% od onih koji su proizveli od 500kg na više krastavaca ali su ih ipak mogli plasirati i znali su da je osiguran plasman njihovih proizvoda. Tako da je tu velika mogućnost i stvarno bi na tome trebalo vidjeti i raditi ne samo s tog nivoa jedinice lokalne samouprave jer evo u zadrugu u Ludbreški kraj to je prije svega bilo namijenjeno za jedinice lokalne samouprave, 5 jedinica s tog područja ali u zadnje vrijeme interes je i sa drugih jedinica, dakle da je to prepoznato kao nešto dobro. I ono u ovom zakonu što bih još istaknula, jučer smo imali Zakon o državnom inspektoratu i svi su ukazivali na to, te represivne mjere, odnosno razgraničenje što je to onaj mali poljoprivredni proizvođač kome treba najveća pomoć a ne kažnjavanje. Druga stvar je, nisam za to da se progleda kroz prste, nazovimo to tako onim velikima koji žele dobiti potpore a zapravo ne posiju 50 hektara ili 100 a prijave da su zasijali i za to prime potporu. Znam da tu treba kontrola i one su u zadnje vrijeme dobre i trebaju biti jer to je nešto što se treba kažnjavati ali onim malima stvarno treba pomoći. Mi u klubu HNS-a raspravljali smo o ovom zakonu, normalno da svatko od nas ima svoje ideje, svoje primjedbe, svoje primjere iz svog područja iz svoga kraja, ali načelno smatramo da je ovaj zakon dobar, da se treba donijeti, podržavamo ga, podržavamo i prijedloge onih kolega koji su tu iznjeli da je to život, da je poljoprivreda način života, da trebamo pratiti, analizirati i sve ono što je dobro za poljoprivredu, za naše poljoprivrednike donositi upravo takve zakone i pravilnike. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a također se javio za sudjelovanje u raspravi, zastupnik Željko Lenart govoriti će u njihovo ime. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. One koje bih htio danas posebno pozdraviti su poljoprivrednici, seljaci, oni koji su danas na poljima, u štalama, oni koji se u radionama bave popravljanjem svojih starih strojeva a pozdravio bih i one koji su eto nažalost morali ostaviti svoj rodni dom, otići u Irsku, u Njemačku ili diljem Europe jer jednostavno više se nisu mogli boriti sa situacijom kakva je nažalost u Hrvatskoj i morali su ugasiti svoja poljoprivredna gospodarstva. Neki su i rekli, jučer je bio cirkus, gospodo, cirkus nije bio ovdje, nažalost pokušao sam potpredsjednika Reinera zamoliti da prekine raspravu, da se rasprava odgodi danas jer mislim da je kvalitetnije da danas sjede ovdje i ministar a i po rasporedu je danas rasprava bila i navedena. Oni koji su jučer nažalost morali ovdje zaokupirati ovu govornicu kako bi došli do cilja i ove kvalitetnije rasprave su evo danas tu prate ovu raspravu koja je vrlo bitna za hrvatsko selo, hrvatsku poljoprivredu ali i kompletno hrvatsko društvo. Zakon o poljoprivredi je krovni zakon koji se nažalost mora raditi bez strategije no strategija koja je u izradi ili nije, ne znam točno, vjerojatno je, ukoliko će biti napravljena samo forme radi, neće također pridonijeti kvaliteti poljoprivredne proizvodnje. Vlada RH se hvali reformama koje provodi, ja tvrdim da je reforma nešto što mijenja drastično stanje u sektoru a ne pisanje novih zakona koji se izvode iz nekih bivših zakona. Zakon kaže da je poljoprivreda RH strateška grana, nažalost danas je maćehinski odnos prema poljoprivredi, ne samo danas, ne može nažalost niti ministar koji je evo kratko ministar, promijeniti ono što je u 27 g. dovedeno do ove pozicije. Cijelo vrijeme bez obzira na sve vlade, jednostavno prema poljoprivredi je postojao maćehinski odnos kao da to nije naša hrvatska poljoprivreda. Sluganska politika Vlade naspram Europe se ogleda u potporu bankama, krupnom kapitalu a da je to tako, vidi se i u odnosu prema poljoprivredi i prema hrvatskom čovjeku koji jednostavno više ne žele se sa ovakvim sustavom jer ljudi više nemaju vremena čekati obećanja bit će bolje, jednostavno su uzeli kofere, svoju djecu i otišli diljem Europe. Sve jake ekonomije u svijetu i Europi imaju jaku i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju. i dok god Hrvatska neće imati jaku i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju, jako seljaka, neće imati niti jaku ekonomiju. Moram i pohvaliti evo ministra za redovnu isplatu potpora, na čemu su seljaci zahvalni i evo prenosim ti njihovu zahvalu jer je ministar održao riječ. Kolega Đakić, ako već želite nešto govoriti, slobodno se javite pa ćemo porazgovarati. Nemojte dobacivati, ja vama ne dobacivam. Nažalost, naša Vlada i naše ministarstvo ne vidi ono što se dešava u EU-u, da postoje skrivene potpore koje EU daje svojim poljoprivrednicima da bi oni bili konkurentniji nad ostalim poljoprivrednicima koji kao hrvatski nemaju takve skrivene potpore već nažalost imaju sve više tih prepreka prepreka koje se postavljaju i sve veće probleme u vođenju svojih poljoprivrednih gospodarstava. I u samom proračunu se ne vidi da se mijenja taj odnos. Sustav krava-tele na kojem sam puno radio u svom radnom vijeku je dobio samo 3 milijuna kuna, to ne bi bilo niti 1000 kuna po kravi kada bise radilo samo o kravama iz moje županije a da ne govorim dalje, znači nije značajno pokretanje tog sustava za koje imamo komparativne prednosti i koji može vrlo brzo pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju. Znamo da je stočarstvo motor proizvodnje, nažalost stočarski sektor nam je propao, mljekarske farme su se ugasile, tov u stočarsku je također propao, svinjogojstvo. Mi jednostavno nemamo niti približno a ne da imamo dostojnu stočarsku proizvodnju. Stočarska proizvodnja pokreće i sve ostale druge dijelove u poljoprivredi a pogotovo u ratarstvu. Ratarstvo nam danas dobro stoji ali ne zahvaljujući poljoprivrednoj politici već zahvaljujući tome što su priliku za naše žitarice da ih kupe dobili Talijani, Austrijanci, Nijemci, koji daju pristojnu cijenu pa onda i ovaj sektor je opstao. Pitanje je koliko je onih koji su radili na ovome zakonu a da imaju stvarna iskustva iz poljoprivrede, iz sektora, da znaju šta to znači biti seljak, da znaju šta to znači investirati, imati kvarove, imati probleme u proizvodnji i završiti pozitivno godinu sa svim ovim preprekama koje jesu. Nažalost Poljoprivredna komora se pretvara u HDZ-ovu podružnicu, poljoprivredne udruge su razmrvljene, služe isključivo za političke bodove bez obzira kojoj opciji služe. kojoj opciji služe. Ukinuli smo Hrvatski savjetodavnu službu, zbog čega? Zbog milijun i pol uštede u proračunu? Pa daleko je veći doprinos bio Hrvatske savjetodavne službe nego što je taj 1,5 milijun. Fondovi EU-a ne mogu spasiti hrvatsku poljoprivredu. Oni su dobro došli da pripomognu, da pogurnu proizvođače ali sigurno je ne mogu spasiti ukoliko mi nećemo imati kvalitetnu nacionalnu politiku spram hrvatske poljoprivrede. Ako mi ne shvatimo da nama treba poljoprivreda, da je ona vrlo bitna za naše gospodarstvo ali to stvarno moramo tako iskreno shvatiti i ponašati se prema njoj, svi ti fondovi nas sigurno neće spasiti. Naša nacionalna poljoprivredna politika mora štititi i najmanje i najslabije i srednje i velike jer svi oni zajedno su poljoprivredni proizvođači bez obzira na obim njihove proizvodnje. Svi oni su povezani i trebaju jedni drugima tako da nitko iz toga lanca bez obzira na veličinu, ne smije ispasti. Nažalost, mi samo prepisujemo direktive EU-a, vrlo rijetko ili nikada se ne suprotstavljamo tim Direktivama, i ne kažemo da one nisu dobre za našu poljoprivredu, a mnoge od njih nisu dobre, jer naša poljoprivreda ima posebnosti isto kao i nacionalne poljoprivrede nekih drugih članica Europske unije. Govorili smo danas ovdje i o udruživanju. Neki o tome govore često. Čude se kao picek glisti, zato što ne razumiju što se dešava u hrvatskoj poljoprivredi i zbog čega se hrvatski poljoprivrednik ne želi udružit. Pa se onda iz povijesti vade one nesretne zadruge iz komunizma, metenje tavana, tjeranja ljudi u zadruge, no ono što je ključno u zadrugi, je interes. Onaj tko ulazi u zadrugu mora imat nekakav interes, uglavnom je to financijski, tržišni, lakše poslovanje. Mi moramo potaknuti naše poljoprivredne proizvođače, manje, srednje, moramo reć koja je to veličina ljudi koje ćemo potaknuti da idu u zadruge, dal je to 5, 5, 10, 15, 30 hektara, donesimo tu odluku i recimo oni koji ulaze u zadrugu, koji se udružuju, bit će oslobođeni PDV-a. Voditelj zadruge će biti oslobođen davanja na njegovu plaću. Potaknimo ih. Neka se država odrekne nečega, al neće se zadugo odreći jer će kroz neko vrijeme, duplo više prihodovati iz tih podobnosti koje će dobiti oni koji će se udružiti jer će njihova proizvodnja narasti, zbog njihove proizvodnje će i u privredi se osjetiti. Jer kao što je rekla poljoprivredna komora Štajerske, za svako radno mjesto u poljoprivredi, otvara se skoro dva radna mjesta u privredi. Gurajmo takvu priču. Neće se ljudi sami od sebe udruživati, moramo shvatiti kakav je i naš čovjek. Da radit želi sve za sebe, da ne želi možda i dijeliti, ali onog trenutka kao što mi je rekao jedan austrijski poljoprivrednik, pa nisam ja u zadruzi zato što ja volim zadrugu, nego što imam interesa biti u toj zadruzi, jer mi daje niz pogodnosti i moj OPG zarađuje više nego da je izvan zadruge. Na taj način trebamo gledati udruživanje i mislim da će ono dat s vremenom cilj. Državno poljoprivredno zemljište. Došli smo do novog Zakona o zemljištu, dali smo rokove, zadatke jedinicama lokalne samouprave, evo kraj je godine, nismo riješili problem, problem se nije pomaknuo. Ovo nije lagani problem, jer svatko želi zemljište, poljoprivredno zemljište je matični supstral za proizvodnju i svatko traži što više hektara za sebe. Nažalost, Zakon o poljoprivrednom zemljištu napisan je tako da opet pogoduje nekakvim grupama. Žale se poljoprivrednici koji imaju stotinjak hektara, 150, ratari su, dobili su na natječaju državno poljoprivredno zemljište, nebitno za vrijeme koje Vlade. Kupili su strojeve, ekipirali se, educirali se, stvorili proizvodnje, iako neki govore ovdje o malim prinosima, draga moja gospodo, oni koji se bave poljoprivredom istinski, oni imaju vrlo dobre prinose na razini Europe i nemojte misliti da naši seljaci ne znaju proizvoditi. No što? Oni sad strahuju. Strahuju da će s ovim Zakonom neki drugi doći, koji će im uzeti to zemljište i da će se njihova imanja raspasti. Mnogi imaju po tri, četiri traktora, to su milijunske vrijednosti strojeva. Što tada? Ti ljudi su prepušteni da propadnu, neki možda imaju i kredite. Tako da o tome treba voditi brigu i mislim da treba i ministar možda nekim pravilnikom uključiti da oni koji funkcioniraju i kvalitetno proizvode, ne ostanu bez tog zemljišta koje imaju. Imamo i pojmova koje ovdje koristimo, samoopskrbno gospodarstvo, aktivni poljoprivrednik, opet dijelimo poljoprivrednike na razno razne načine. Svaka poljoprivredna proizvodnja, bez obzira na veličinu, je proizvodnja, i stvaranje nove vrijednosti. Svako sjeme koje se posije, svaka biljka koja se posadi, daje više od onoga što je uloženo. I kada na taj način treba gledati poljoprivredu. Imao sam sreću da u vrijeme studiranja sam imao profesore, kao profesor Brčić, Barčić, Todorić, Miljković, da ih sad ne nabrajam sve, mnogi su nas i napustili, koji su uvijek govorili Gospodo agronomi, morate se baviti time da pomognete selu, da unapređujete poljoprivrednu proizvodnju.>, i moja svaka rasprava o poljoprivredi će uvijek biti sa te, s tog stajališta. Naravno, bit će i sa stajališta zaštite poljoprivrednih proizvođača, koji su nažalost ostavljeni često puta sami sebi, nesigurnosti su i jednostavne se boje i za svoje obitelji, za budućnost i za egzistenciju. Poljoprivredna proizvodnja je i proizvodnja od nacionalne sigurnosti, važnost za nacionalnu sigurnost. Nažalost, ona je danas nedostatna i kao što je netko rekao, što bi se dogodilo da te, da taj uvoz nestane. No, ne moramo se bojati, taj uvoz će uvijek ići jer je to u interesu mnogima, da se strana roba prodaje u Hrvatskoj. Ali nedavno smo imali Domovinski rat, moramo biti svjesni što je to značilo i šta je tada značilo imati svoju hranu, svoju energiju, svoj telekomunikacije, što smo isto tako prodali. Hrvati bi rado kupovali domaću robu, ali nažalost, nažalost danas su oni bez novca, oni preživljavaju, i pokušavaju da kupe ono što mogu, a ne ono što je kvalitetno. Da bi danas proizvođač mogao proizvoditi, on mora imati zemljište, strojeve, novac za repro materijal, radnu snagu, mora imati znanje, mora se baviti organizacijom proizvodnje odabira, vrste proizvodnje kultura, potraga za što jeftinijim repro materijalom, popravkom mehanizacije, kupovinom i obnavljanjem strojeva, mora sa starim strojevima raditi, često ih popravljati, mora biti agronom, mehaničar, bravar, električar, znači čovjek koji mora imati puno vještina da bi danas opstao. I zato uvijek gledajte proizvođače kao nekoga tko se bori da bi hranio ovaj narod ali naravno da bi živjela njegova familija na hrvatskom selu. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, javio se zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Drago mi je što je ovdje ministar i što možemo razgovarati o problemima sela, hrvatskog seljaka, poljoprivrede općenito jer je osnova funkcioniranja jednog društva i nacionalnog interesa, proizvodnja hrane. Bez bogatog sela nema ni bogate države, nema bogata grada ali činjenica je da dosadašnjim politikama, ne znam ništa novo šta je ministar ovim zakonom doradio da opstane seljak na selu i da se pokrene proizvodnja osim što imamo 6, 7 zakona koji su ovdje zajedno, u biti ovo je sada kao krovni zakon gdje od 2020. g. će moći stranci kupiti ispražnjene naše farme, sela Slavonije, sela Like, sela Gorskog kotara, Dalmatinske zagore jer od 2020. g. stranci će moći kupovati poljoprivredno zemljište dok ministar to dobro zna, hrvatski građani tj. fizičke i pravne osobe u Mađarskoj ne mogu kupiti poljoprivredno zemljište. Ja smatram da je poljoprivreda osnova opstanka na ovim područjima, više ne vidimo stoku, ne vidimo čobane, već je netko spomenuo ili pastire i to su one stvari na kojima se moramo bazirati a ne vrijeđati u raspravama o poljoprivredi, čobani zapravo, ljudi trebaju biti ponosni, ti ljudi su iznikli čak do svjetskih razina, ljudi koji su čuvali stoku, vidimo da i najbolji igrač svijeta je nekada bio i smatram da je to ponižavajuće da u Parlamentu vrijeđamo te ljude koji nedostaju a koji časno rade svoj posao a mnogi od nas su odgojeni od tih ljudi jer ti ljudi su skrbili za svoje obitelji tako da odmah u startu kažem da je žalosno šta više nemamo pastira ili kako je rekao jučer kolega Bačić, čobana, štoviše, nemamo ih na naših livadama, poljima nego je sve prazno a to je pokazalo jučer i njegova izjava koliko držimo tih, koliko je to ponižavajuće i smatram da na tome trebamo graditi novu priču, da trebamo ljude uvjeravati da je stočarstvo, poljoprivreda nešto časno, s čim se trebamo baviti. Smatram da Ministarstvo poljoprivrede treba više raditi pa educirati i svoje zastupnike iz većine da te ljude koji časno rade svoj posao, pastiri ili čobani, ne trebaju vrijeđati i nadam se da će ministar napraviti i edukaciju u većini. Ja bi sad krenuo od jedne vrlo bitne stvari, činjenica da Hrvatska dolazi, povećava se uvoz na 3 milijarde eura hrane, prehrambenih proizvoda. Najviše uvozimo svinja. Ono koliko bi Kinezima mogli izvesti svinja, crnih slavonskih, ja mislim da ne bi stalo u dva reda od granice Srbije do Prevlake, znači kroz cijelu Hrvatsku međutim mi ne štitimo te ljude niti ćemo ih štititi, zbog čega? Jer u ovome zakonu i ne spominje svinjogojstvo, zbog čega, ne znam. ministar je kroz repliku odgovorio da će se štititi svinjogojstvo. Međutim mi smo se prilagodili nekakvom europskom zakonodavstvu, jednostavno poslušno to slušamo a moramo znati da je naša tradicija, da trebamo uskladiti sva europska zakonodavstva sa našom tradicijom. Milijardu kuna svinjetine, drugo po redu što najviše uvozimo su pekarski proizvodi a to je žito, od žita šta se radi, šta je katastrofalno, a nikad veće subvencije nisu bile. Kazao sam u 2017. g., u prvih pola godine 2018., u odnosu na 2017. pola godine, mi smo uvezli 2 milijarde kuna više prehrambenih proizvoda. 2 milijarde. Zbog čega? Jer uvozni lobiji i štetočine unutar ministarstava, unutar hrvatskih institucija pogoduju uvoznim lobijima dok u vrgoračkom polju, ne znam, se pilaju breskve. Ili ne znam, grožđe u vremenu kada dozrije, naši ljudi ga ne mogu prodati ali dolazi strano grožđe koje se uvozi na tko zna koje načine i pogoduje se. Znači mi moramo zaštititi domaćeg poljoprivrednika inače nećemo imati poljoprivredu nego će 2020. svu zemlju u Slavoniji kupiti stranci. I poljoprivredno zemljište će biti u stranim rukama, kao strateški nacionalni interes. Meni je nezamislivo da mi danas govorimo o poljoprivredi, razvoju poljoprivrede, kad u momom cetinskom kraju nemamo sustav navodnjavanja. Imamo se ne razumije./... , sad najavljuje da će doći u Sinj, vjerojatno malo to, volio bi da budu ti rezultati ali ne da budu obećavanja i osigurali smo sredstva za projektnu dokumentaciju, svaki put kažu, osigurali smo sredstva, su sa toliko dokumentacijom i gdje je taj novac, je li peru nova preko projektiranja dokumentacije. Žalosti me što čitamo u medijima u sred ljeta da je u sinjskom polju suša. A bistra je rijeka Cetina koja više vode izbaci dnevno nego u Izraelu sve skupa izvori rijeke, sve što imaju. A u Izraelu navodnjava se veliki dio njihovih površina i pustinja a dok u nas nemamo sustav navodnjavanja u cetinskom polju, 6000 ha površina obradivih. Tako i sa neretvanskim dolje poljoprivrednikom. Njihov proizvod je otišao nigdje, evo gledamo sada mandarine, promatramo dinje i lubenice. U Slavoniji žitnice, zemlja smo žitnice a u biti uvozimo najviše pekarskih proizvoda. Znači sve je obrnuto. 64.000 tisuće mljekar ovaj domaćinstava imali smo koji se bavile proizvodnjom mlijeka. Sad smo spali ispod 4.000. Proizvodnja mlijeka nikad na nižoj razini, na nikad nižoj razini. Hvalimo se sa povećanjem turista u sezoni, a nikad manje ne proizvodimo vino, nikada manje i ne prodajemo vina, a hvalimo se sa najvećim porastom turizma, to može ministar potvrditi da je to tako. Imamo problem ne držimo do našeg stočara kao što je npr. na Pagu, ljudi drže paške ovce mi se hvalimo sa paškim sirom tj. to je naš brend to je jedan od jačih brendova i odlagalište otpada, gdi će razvrstavati otpad, točno u sred polja gdje se čuvaju paške ovce. Pa to samo može, ja ne znam kako se to može dogodit i tu trebaju znači prosvjedovat ljudi, ali ima dovoljno na policama paškog sira. Bit će ima u Italiji proizvode ga, niste vidli Pag mislim da ja ne vidim uopće kako to funkcionira. Znači nismo zaštitili naše selo, našeg poljoprivrednika, našeg stočara ili čobana kako je rekao kolega Bačić kad je htio uvrijediti nekoga, ali na to sam ponosan šta mi je rekao i smatram da ovim zakonom nismo zaštitili nacionalni interes jel smo prethodnim zakonima dozvolili da 2020. godine mogu stranci kupovati naše poljoprivredno zemljište, da mogu stranci koji ovdje ne žive otvarati OPG-e to je problem. Meni je osobno pitanje ako smo mi u EU zašto hrvatska fizička i pravna osoba ne može u Mađarskoj kupiti poljoprivredno zemljište. Oću vam reći zašto? vam reć zašto ne može, zato što je napravio referendum, nemojte biti nervozni ministre imat ćete kad odgovorit ja vama nisam upadao u riječ, smirite se bitno je zaštititi domaću proizvodnju bez obzira bili vi ministar ili nešto drugo ili ja bio saborski zastupnik il ne bio. Meni ovdje nije do nadmetanja, ali je činjenica da dvi od 2020. godine stranci će moć kupiti u Slavoniji poljoprivredno zemljište. Sad kad je iseljena, ciljano iseljena sad će moć kupit, to je činjenica, pobijte mi to ja ić ća iz sabora. Oće li moć kupiti poljoprivredno zemljište stranci sad ispražnjene Slavonije, gdje su naši stočari koji su se bavili sada u Irskoj čuvaju stoku ili kako kaže vaš kolega Bačić čobani, kad im se rugao. Pokušao rugati sa najčasnijim ljudima koji rade časno svoj posao, pastirima i to demokršćanska stranka, pastirima se rugate. Za poljoprivrednikom, seljakom, težakom umjesto da u zakonu zaštitimo nacionalni interes poljoprivredno zemljište da stane da navodnjavamo naša polja ako je moga Izrael pustinju navodnjavat zašto mi nemoremo Sinjsko polje.

Za replike se javilo nekoliko zastupnika, prvi zastupnik koji se javio je zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola vi se ovdje već dulje vrijeme u Hrvatskom saboru borite za hrvatskog seljaka, za hrvatsko selo, mi smo imali odmah danas ovdje na početku rasprave, priznanje ministra koji je rekao, znači oni koji su dosad upravljali Hrvatskom su uništili hrvatsku poljoprivredu i hrvatskog seljaka. Pa tko je to upravljao svih ovih godina Hrvatskom? Pa upravo znači oni koji su pripadali ili njegovoj stranci ili ja mislim HSS najviše da su upravljali znači Ministarstvom poljoprivrede, ali HDZ, HDZ najviše, naviše godina. MOST je imao odgovornost za Ministarstvo poljoprivrede ne znam kojim 6, 7 mjeseci i tu je i naša odgovornost, ali upravo je priznao ministar da su oni uništili hrvatskog seljaka i hrvatsku poljoprivredu. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Pa kako neće uništit seljaka kad su stvarali velike gigante, velke korporacije kao što je bio Agrokor, novac koji je trebao otići OPG-ovima našim seljacima, malim OPG-ovima odlazilo je tajkunima koji su stvarali svoja carstva, a naši mladi su, obitelji koje se bavile tradicijom stočarstvom su odlazile. Ogroman novac radi se o milijardama godišnje subvencioniralo je te gigante koji su prali novac, koji su uvatili cijelu Hrvatsku gospodarstvo i poljoprivrednu proizvodnju za vrat i doveli pred kolaps Hrvatsku državu. Znači taj novac koji je namijenjen seljaku bio, težaku koji se borio i koji je stvarao dodatnu vrijednost nije odlazio njemu, nego je odlazio onima koji su, koji im je plaćao kampanje, tima što su bili na vlasti u to vrijeme. I to je problem, problem je što je zaboravljeno selo i seljak, šta je ispražnjeno selo i šta će seljak i selo neće dobiti ono što treba, a bez sela 2/3 Hrvatske …/Upadica: Hvala./… nema razvijene Hrvatske. Za repliku se javio zastupnik Pranić. **Pranić, Ante (NLM)** Hvala podpredsjedniče, uvaženi ministre, kolega Bulj vi ste u svojoj raspravi govorili o položaju hrvatskog seljaka, o položaju hrvatskog sela u okviru ovog zakona imali smo zapravo mi i zadnje izmjene zakona prije tjedan, dva dana Zakona o PDV-u gdje smo mi predlagali jedinim amandmanom smanjenje stope PDV-a s 25% na 13% za suhomesnate proizvode u kojem se ubraja i slavonski kulen i slavonska kobasica i baranjski kulen i dalmatinski pršut, drniški pršut, krški pršut. Kad sam nabrojao ove proizvode svi imaju oznake zemljopisnog podrijetla, oznake izvornosti Hrvatske, oznake uskoro nadam se i zaštite na europskoj razini, no koliko je nama stalo do hrvatskog seljaka govori svako odbijanje amandmana i pomoći u vidu smanjivanja stope PDV-a na te proizvode. A svi se hvale tim proizvodima kada dođu kod nas u Dalmaciju, kada predstavljaju

u vašem Vrgorcu i na Vrgoračkom području, da su prisiljeni pilati voćnjake mladih bresaka, čovjek je doslovno plakao, čovjek koji ima troje djece, mladu obitelj, jednostavno bio je prisiljen ispilati svoje voćnjake, ove godine nije mogao prodati stolno grožđe jer su se naravno, uvozni lobiji i štetočine koje im to dozvoljavaju, dobro naplatile i taj čovjek je bio doveden pred kraj. Jednostavno bio je prisiljen da jednostavno razmišlja da ode u u druge krajeve. Davali smo Amandmane da zaštitimo domaćega proizvođača, domaću proizvodnju, nažalost, većina ništa ne prihvaća jel oni to ne smidu prihvatiti, oni su igrači stranih interesnih lobija, uvoznoga lobija, koji je preplavio hrvatsko tržište, ta štetna hrana, zbog toga i u RH imamo najveće povećanje broja tumora u odnosu na ostale zemlje EU…/Upadica: Hvala/…ko za repliku. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Bulj, jučer kad je kolega Ante Bačić pokušao napraviti uvredu po imenu čobana, vas, a isto vrijeđajući zapravo i tu profesiju, on je uvrijedio i politiku Vlade koju podržava. Ta ista Vlada je prepoznala da biti u RH čoban je zahtjevno. Znači, gdje mi tražimo radnu snagu, čak na na uvoznoj kvoti nalazi se, 35 je bilo pastira koje smo tražili, evo. Prema tome, on se išao posprdavati, zapravo otvorio je jednu jako važnu temu, temu koja pokazuje gdje je naša poljoprivreda, da ne možemo više osigurati u stočarskoj proizvodnji niti takva radna mjesta. Prema tome, kuda mi idemo ako ovako se odnose oni političari koji trebaju zastupati interese područja, pogotovo, evo, vaših područja gdje se treba intenzivno razvijati ti oblici proizvodnje, ako je njemu to posprdno, a ne razumije stvaran problem kao što je Vlada pokušala prihvatiti…/Upadica: Hvala/…kroz svoje mjere. Odgovor na repliku, zastupnik Bulj. koji se proziva svojom demokršćanstvom, demokršćanskom strankom na vlasti, evo sada je Božić, hoće on sad pjevati Oj pastiri kao demokršćanin, veliki vjernik, hoće li se pozivati ili neće. Ali to je zaista zbilja, mislim nije smiješno, to je žalosno, ja dolazim iz kraja, ja koji sam cijeli život bavio se stočarstvom i nemam nikakav problem, svi su se moji bavili stočarstvom, ja sam ponosan na svoje te korijene stočarske kraja, stočarske proizvodnje, nego mi je žao što sve manje imamo stočara, pastira jel kako vole reći HDZ-ovci, Bačić, čobana, al on sa sprdnjom. I drago mi je što je na krovu svijeta jedan dečko koji je čuvao, znači,

Zahvaljujem. Moram napomenuti samo da je za vrijeme HSS-ovog ministra bilo najviše podijeljeno državne zemlje i postali su vlasnici OPG i spuštene na jedinice lokalne samouprave. Jasno da ovim Zakonom je isto to vraćeno, vraćeno, samo smatramo da nije dobar, ali inače kolega Bulj, vi ste napomenuli kako zaštititi domaćeg proizvođača. Jasno da treba zaštititi domaćeg proizvođača, da se kupuje hrvatsko, što je rekao i ministar, ali pitanje koja je kupovna moć Hrvata, nažalost, da je kupovna moć u RH loša i kad vi imate u trgovačkim lancima cijena svinjetine npr. 19,00 kn na akcijama,

Naravno i drugi koji su imali, ali puno manju odgovornost, jel je manji interval, jer jednostavno prazno je selo, to je činjenica, nema više poljoprivrede. Mogu upravljati, ovim Zakonom ništa ne rješavaju, ovaj Zakon donesen je lijepo čuti imamo Zakon o poljoprivredi. Neka reče jednu mjeru koja se donosi ovim Zakonom, pa čak se nisu udostojili spomenuti svinjogojstvo, uopće ga ne spominju niti jednom riječju, a svinjogojstvo bi trebalo biti jedna od glavnih stupova razvoja hrvatske poljoprivrede, jel uvozni lobi ne dozvoljava da se to radi, ima GM svinjetine uvozne koliko god želite, vrlo jednostavno meso, crveni se, ono lipo izgleda, ali zbog toga imamo, opet ponavljam povećanje bolesti,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, vi često koristite riječ trebamo zaštititi seljaka, zaštititi, naš seljak nije jadnik, on je žilav i zna se boriti, mi mu samo moramo stvoriti uvjete da on nesmetano obavlja svoj posao, da nesmetano proizvodi, mi mu moramo uklanjati prepreke koje su pred njega postavljene jer on kada krene u proizvodnju, ima određeni broj prepreka, dok završava proizvodnju dobije još nove i bavi se sa nekim nebitnim stvarima umjesto da se bavi sa svojom proizvodnjom, da ona bude kvalitetnija, da ima veći prinos, da bude racionalnija. I ono što moramo u tome pomoći mu da bude konkurentniji na tržištu, ne trebamo ga štititi, nego mu moramo pomoći da bude konkurentniji na tržištu i Vlada mora niz olakšica osmisliti za našeg seljaka koje će biti možda i nevidljive za EU, ali će njemu omogućiti da bude konkurentniji. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Mikulić. sve manje se na selu čuje plač djece, sve manje se vidi, znači, stoke ili blaga, kako kaže se, nadam se da će se stvari promijeniti i da naš seljak kakav u ovim teškim okolnostima je, će izdržati i opstati na našim područjima. Međutim oni su otvorena lovina raznih interesa, raznih nameta a ne da ih mi štitimo, mi ih ne trebamo štiti, mi im samo trebamo omogućiti da budu konkurentni kao što ste rekli a oni su lovina raznih interesa, raznih nameta, raznih, tko zna svega, sve što se treba prilagoditi a naš seljak jednostavno ne može to dostići i on neće biti nikad konkurentan dok se ovako ponaša Ministarstvo poljoprivrede i Vlada RH. Hvala. je repliku. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bulj, mogu se u nekim stvarima složiti sa vama a samo treba znati kome prigovoriti. Ministar je dobro rekao u ovih 20 godina da nije bilo kako treba vođenje to mi znamo svi, to je pitanje DORH-a, USKOK-a i onih prijava koje već imaju određeni poljoprivrednici. i gledamo ovu Vladu koja je u ove dvije godine napravila puno pomaka barem u Slavoniji a to ćemo naravno čuti za 4 godine kada vidimo šta se sve napravilo, a dijeljenje subvencija do sada određenim skupinama ljudi, ja bih rekao interesnim skupinama i bacanje novaca, ja bih rekao u nekakve bezvezne stvari gdje su poljoprivrednici isto donekle krivi gdje su kupovali auta i ostalo znam to dobro po Slavoniji ali opet govorim o interesnim skupinama koje su, imaju prijave u DORHU i USKOK-u i nadam se da će to riješiti. A ova Vlada je ipak za ove dvije godine napravila jedan iskorak i najviše je uložila u Slavoniju otkad postoji poslije rata. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Bulj. Ja sam vam samo kazao u svojoj raspravi da nikad više turizma a nikad sve manje vina hrvatskog ne proizvodi i ne proda. To je prvo. .../Upadica se ne čuje./... Drugo, nikada veći, nikada veći uvoz nije bio nego sada, 3 milijarde kuna, 3 milijarde, tj. eura, se približavamo. U 2017. u odnosu na ovu godinu na 2017. pola godine 2 milijarde kuna smo više uvezli hrane. A hvalimo se, to su pokazatelji statistički, to možete vrlo lako naći na google, to su pokazatelji. Pokazatelji su prazna sela. A ja ne mogu znati to sve tko je šta radio, to pitajte Petra Čobankovića, on je bio najduže ministar, on će vam bolje objasniti ove ostale stvari gdje su išle subvencije. Evo, **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine Bulj, vi se borite za seljaka, što pozdravljam i što je ok, međutim govorite uvijek točno ono što vam paše. Uporno ponavljate da će od 2020. stranci moći kupovati zemlju u RH. Pa mogu i sada, pa tko im brani da kupuju firme ili OPG-ove koji imaju Tko brani našim proizvođačima da kupuju firme ili OPG u EU koje imaju zemlju? Nitko. I sada, s druge strane, znate vrlo dobro da ćemo iskoristiti mogućnost produženja moratorija za izravnu kupnju zemlje strancima ali vi uporno ponavljate stvari koje pašu vama. Međutim, morate znati jednu drugu stvar mi ili hoćemo biti članica EU ili nećemo i za nas će vrijediti za 5 ili 10 godina zakonitosti kojih ćemo se morati pridržavati kao ravnopravna članica EU. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kod toga se nećemo složiti jer onda ne bi bio referendum u Mađarskoj i ne bi se događalo što se događalo ali OK. Uglavnom da, vi ste u pravu, VUPIK Belje, PIK Vinkovci, sve ode u strano vlasništvo zbog loše politike, zbog štetočina koje su subvencionirale ne seljaka nego interesne skupine, ode u strane ruke, u stranih banaka. Da, ode zbog loših politika koje su se provodile, štetočine unutar ministarstava. A sela su prazna, znam ja da će to tako biti. Ali mi se moramo boriti da hrvatski seljak ostane na hrvatskom selu a ne da ide u druge države. Hvala

ja sam naprosto zapanjen sa količinom ne informacija koje vi, krivih informacija koje vi plasirate ovdje ali bih vas podsjetio na jednu stvar da ste vi ti koji ste iznjedrili ministra Romića, ministra koji nije htio mijenjati Zakon o zemljištu i na taj način je štitio upravo one velike. Upravo vi ste istaknuli ministra Romića koji nije donio Zakon o OPG-u iako smo mi kao HDZ predlagali taj zakon. Ministar Romić u biti nije donio ni jedan Zakon o poljoprivredi i kao stručnjak za navodnjavanje nije osigurao niti jedan sustav za navodnjavanje. I to samo govori koliko vi brinete o poljoprivredi, puna su vam usta i jučer o poljoprivredi i danas ovdje o poljoprivredi ali evo, ovo su kristalno jasni primjeri kako se MOST odnosi prema poljoprivredi. Hvala puno. Miro (MOST)** Čovjek je bio ministar 100 dana, a vi gospodine dragi branite interesne skupine koje su stvarale carstva na štetu Hrvata, hrvatskoga sela. Vi ste ovdje rekli toliko neistina da u 100 dana, u 100 dana vi tražili, ma vi jedino što ste tražili, tražili ste Jozu Petrovića i konzultante. Jedino, što ste u to vrijeme tražili. Apsolutno vas nikada nije briga bilo niti kako sačuvati hrvatskog seljaka niti telekomunikacije ni INA-u, ništa vas nije interesiralo. Zato je sad Hrvatska država isprazna i prazna. Hrvatska država je dovedena na dno zbog takvih politika. Ne opravdavam ja nikoga, ni ministra bivšeg Romića ali bio je čovjek 100 dana i vi sada. Pa upitajte to bivšeg ministra Čobankovića, bivše ministre, te ne pitate, te ne spominjete, gule krumpire za tolike iznose. Hvala. znači na zastupnika koji ovdje znači proziva potpuno neutemeljeno ministra koji je bio ministar 100 dana a on ima osuđene kriminalce

zastupnik Grmoja, nije povrijeđen Poslovnik, to što će zastupnici govoriti u svojim obraćanjima u Saboru, hoće li govoriti istinu ili neistinu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković je rekao da zato ako zastupnici iznose neistinu odnosno laži, nema povrede Poslovnika, molio bi da se toga pridržavate. Zastupnik Mikulić, također zatražio povredu Poslovnika. Zahvaljujem se poštovani podpredsjedniče. Članak 238., molio bih vas da upozorite kolegu Grmoju da ne vrijeđa, da nas ne naziva kriminalcima i **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Mikulić, povreda Poslovnika. Upozorio sam. Molio bih cijenjene saborske zastupnike da budu pristojni. Zastupnik Mikulić, upozorio sam zastupnika Grmoju, ne mogu se sjetiti da je osobno vas nazvao kriminalcima, odnosno kriminalce, da vas je na takav način uvrijedio. A kao što njega, neću upozoriti, tako ni vas nisam upozorio za nešto što ja smatram istinom ili neistinom. Vaš predsjednik Sabora je rekao da povreda Poslovnika nije kada saborski zastupnik iznese laž, a ako ta mjerila vama ne odgovaraju, to se konzultirajte sa njim, ne sa mnom.

zastupnik Šipić, pridržavam se pravila koje je predsjednik Sabora naveo meni osobno. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi, javio se zastupnik Culej. Poštovani podpredsjedniče. I ja ću počet na jedan čudan način, teško blagu sa lošim pastirom, a još teže pastiru sa raznovrsnim blagom u svojemu stadu koje on čuva. Pa ću ja o nama općenito ovako. Raspričali smo se mi jučer ovdje, prekidali, gonjali, prijetilo se, svašta se govorilo. Rasprava prije one koja je prekinuta, bila je inspektorat, veoma bitna grana, a koja je ukinuta u prošloj Vladi, posebno državni inspektorat, koji je trebao utvrđivati razno razne anomalije, pljačke i ostalo, pa ne bismo mi raspravljali o poljoprivredi na ovaj način. Mi kao svi želimo hrvatskome seljaku dobro i mi sve znamo šta se na selu događa, koji su na selu problemi, al nikako da zajednički nađemo neko rješenje. Zašto? Zato što je ovo jedna vreća, a unutra su svi rogati, i svako bi nešto svoje rekao da je to najbolje, najcjenjenije, najstenitije, a ja ću reći ovako, opet se vraćam na pastira, pastir koji čuva svoje blago je kao hrvatski branitelj koji je čuvao svoj narod, i koji će prije zbrinuti svoj narod ili svoje blago, nego što sam sebe zbrine, jer mu je na prvome mjestu njegovo blago, da je na sigurnom, na suhom, na toplom i da polako napreduje i reproducira se, da se deblja. A mi kao i ovdje, mnogi prije nas, .../Govornik se ne razumije./... političari na duge staze, kojima je to jedina grana kojom se bave i koji nemaju nikakve prošlosti drukčije, ni budućnosti, osim političke, i to im je jedini, jedini način da prežive u ovome okrutnome svijetu, u kojemu hrvatski seljak, pošto je on žilav, i kroz vjekove naučen kako će preživjeti, samo na osnovu svojega znanja i narodnog predanja, naučio. I on će preživjeti. A mi ćemo kao bijela imela na hrastu vegetirati na njegovim leđima, i koristiti sva njegova dobra koja će on priskrbiti, više nama nego sebi. Kada krenemo u ovu priču, kao svaki odgovaran pastir, ili kao što smo mi u vojsci znali nakon određenog uspjeha ili neuspjeha napraviti analizu ili raščlambu cijele uspješne ili neuspješne akcije, pa tako je bilo i potrebno isto u poljoprivredi, da se mudre glave koje su vodile ovu zemlju, da ne zbrajaju one pluseve silne i nekretnine koje su stekli u svojemu mandatu, nego da vide što su propustili napraviti i ono što nisu napraviti ili ono što su napravili na štetu svoga naroda, a što je sada odraz kao stanje u hrvatskoj poljoprivredi i u hrvatskome društvu, pa da su oni to uspjeli iz analizirati, a moguće da je netko u tome sudjelovao zajedno sa njima, jer mnogi takvi dobročinitelji hrvatske poljoprivrede i stanja u društvu su praćeni i od DORH-a. A da taj isti DORH, ne bi bio samo lisica koja će doći u kokošinjac i utvrditi koje kokoške fale pa da može doći drugu noć pa i njih pokupit, nego da one koji su pokupili prve kokoške, da ih privede na sud i da oni plate za ono što nisu dobro učinili. Potrebno je. Šta je potrebno? Spasiti selo i seljaka. Na koji način? Okrugli stol, analiza svega onoga što je bilo loše. Analiza gdje smo pogriješili, što smo učinili, kako smo podijelili zemlju, kako smo podijelili poticaje europskih fondova, tko je dobio te poticaje, koliko su dobili tih poticaja, na koji način su ti poticaji potrošeni, da li su namjenski utrošeni, ili je gospodin ministar sa sredstvima iz vana postao stranačka mula koja je to nosila i u svoju kasicu prasicu predavala u stranku i kroz taj način zamračivala sredstva koja su nenamjenski utrošena. Kada bi taj jedan okrugli stol bio moguć, ali naravno sa DORH-om i sa drugim institucijama, pa da svako izvrne svoju čarapu da vidimo tko je šta i koliko uprihodio u svojemu mandatu, gdje je on sada, gdje se skriva? Da li je on namjenska sredstva utrošio za razvoj poljoprivrede, da od sirovine dobijemo finalni proizvod, hrvatski, koji će zadovoljiti potrebe hrvatskog naroda ili je to završilo na Kajmanskim otocima, u nekim vilama, apartmanima i ne znam gdje dalje? Mi o tome govorimo i raspravljamo se ovdje baš kao rogovi u vreći dokazujući da smo mi bolji od onih prije nas, a oni poslije nas će dokazivati da su oni bolji od nas. I to će sve biti tako u budućnosti, dok stvarno ne budemo dobili pravoga pastira koji voli svoje blago i pravo blago koje voli svojega pastira, bio on u vidu ministra, predsjednice ili bilo kojega vođe. Kada budeš vjerovao u svojega vođu i bio spreman pomoći mu da dođemo do cilja onda ćemo uspjeti u poljoprivredi i u životu. Hvala. I neću odgovarati na replike, pošto moram ići na odbor. Zastupnik Culej, moje je ponuditi zastupnicima koji su zatražili replike, hoće li oni nakon toga to odbiti ili ne. To ćemo vidjeti. Zastupnik Kirin, javili ste se za repliku. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre uvaženi zastupniče. Poljoprivreda je strateški gospodarski interes i sigurnosni interes, da li je stanje u poljoprivredi zadovoljavajuće? Zašto uvozimo milijarde poljoprivrednih proizvoda, što mislite da li je moguće oživjeti poljoprivredu i da od uvoznika postanemo izvoznici? Da li će nacionalna strategija razvoja poljoprivrede dati rezultat po vašem mišljenju? I da li je po vama dovoljno ulagano u poljoprivredu do sada? Hvala. Poštovani potpredsjedniče. U poljoprivredu je jako puno uloženo, samo je pitanje da li su sredstva namjenski potrošena, jer nismo finalizirali sve svoje proizvode, nismo iskoristili sve sirovine, i resurse koje imamo, da imamo svoj jedan brendirani finalni proizvod, sa kojim ćemo udruženi, zajednički, može biti suparnici i parirati svima iz vama. Hvala. Zastupnik Mišić, zatražio je repliku. politika bi morala biti moralna i odgovorna, no međutim, ni morala ni odgovornosti ovih 20 g. Ja bi tako rekao. Kada je Culej spominjao kokošinjac, …/Govornik se i trebamo zatvoriti vrata da više ta lisica ne može ući u kokošinjac, mi moramo praviti pravnu državu i sredstva koja se dodjeljuju ljudima, moramo ih kontrolirati …/Govornik se ne Naravno da je to bio takav dio svijeta, ovih 25 g. ja bi rekao i mislim da će ova vlada to iskontrolirati i onda iz malu kontrolu ćemo napraviti velika čuda. Poljoprivrednik proizvodi danas, ali nemamo stoke, nemamo od čega je on primarno živio i prodavao i svoje proizvode koje je proizvodio kroz stoku i kroz meso. E tu je problem, tu je uništeno te farme, koje treba obnoviti, a zanm da je to proces i ja mislim da će ova vlada i da radi na tome, ali ako ne bi napravila, onda je žalosno da nismo Zastupnik Pranić, javio se za repliku. **Pranić, Ante (NLM)** Hvala uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Znači kolega Culej je u svom izlaganju spomenuo strategije i danas se nalazimo maltene u …/Govornik se ne razumije./… 2019. g. i znamo da programsko razdoblje Hrvatske završava 2020. g. Nema okruglih stolova, nema ni nacrta ni u jednom sektoru pa ni sektoru poljoprivrede što će se u Hrvatskoj događati od 2020.-2027. Dapače u ovom ruralnom razvoju imati će toliko manjkavosti, pa samo po pitanju vrtića, koji su isto tako neophodni za razvoj hrvatskog sela, gdje će se sagraditi nove građevine, a jedinice lokalne samouprave neće moći financirati pedagoško osoblje. Tako da kada pričamo o strategijama, slažem da se ne smije vraćati u prošlost, što je bilo, kako je bilo, tu ne možemo puno mijenjati, ali bojim se da nismo puno odmakli ni u osvrtu prema budućnosti, jer evo, maltene ulazimo u 2019. g. a nemamo mnogo okruglih stolova niti polemika ni kvalitetnih rasprava, da bi definirali programske, smjernice razvoja Hrvatske 2027. g. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Babić javio se za repliku.

Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Domagoj Mikulić. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege saborski zastupnici. Nakon Zakona o poljoprivrednom zemljištu, nakon Zakona o OPG-u, Zakona o poljoprivrednoj komori, danas raspravljamo o krovnom Zakonu o poljoprivredi, zakonu koji objedinjuje nekoliko zakona, i uredbama EU usklađuje pravnu stečevinu EU, sa nacionalnim pravnim sustavom. Ovim zakonom definiramo ciljeve i mjere poljoprivredne politike i usklađujemo ju sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Ovaj zakon moramo gledati i kao okvir za nacionalnu poljoprivrednu politiku, jer se njime podrazumijeva donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja u programskom razdoblju 2014.-2020. odnosno u ovom periodu što nam je preostao. Zakon naravno moramo gledati i kroz financijsku prizmu, jer on omogućuje da se 7 milijardi kn godišnje izdvaja za poljoprivredu, upravo kroz ruralni razvoj, kroz izravna plaćanja, mjere organizacija tržišta i slično. Ono što bih pohvalio je vraćanje zelenog izvješća odnosno godišnjeg izvješća o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini s čime dobivamo jasniju sliku stanja u našoj poljoprivredi a samo na taj način sa jednim realnim uvidima možemo raditi podlogu za bolju pripremu za buduće poljoprivredno razdoblje odnosno razdoblje do 2027. g., zajedničke poljoprivredne politike. To nam je potrebno i bitno zbog toga što se vide naznake u EU-u da ne gledaju sve zemlje članice jednako na poljoprivredu i upravo mi svojim lobiranjima, stavovima i traženjima možemo biti čvrsti i jasni samo ako imamo čvrste temelje i točne podatke a oni se vide upravo iz zelenog izvješća. Osnivanje agronomske komore i jačanjem Poljoprivredne komore, mogu se stvoriti preduvjeti za zaštitu naših agronoma ali naravno i za privlačenje onih novih. Trenutno su zabrinjavajući trendovi prilikom upisa za ovo zanimanje koje bi trebalo biti jedno od stupova našeg gospodarstva u ruralnim krajevima i tome zasigurno treba pridodati malo veću pozornost. I već sam u više navrata rekao, ponovit ću to i sada, mislim da je važno i potrebno osmisliti jedan sustav, jedan mehanizam, da svatko gospodarstvo ima zaposlen određeni broj agronoma jer smatram da bi veći broj kvalificiranih agronoma uz dobro posloženo poslovanje samoga gospodarstva rezultiralo i većim prinosima ali i prihodima našim poljoprivrednim proizvođačima dok bi mladima osiguralo i nova radna mjesta. Želim vjerovati kako ćemo na ovaj način našu poljoprivrednu politiku učiniti otpornijom na budućnost i one izazove koje budućnost nosi, vjerujem kako će i dalje ova politika biti potpora poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama da vodi održivom razvoju poljoprivrede, samim time da bude osigurač opstojnosti, rasta i razvoja napih sela i naših poljoprivrednih gospodarstva. I s obzirom da ovim zakonom, poljoprivredu definiramo strateškom granom RH, vjerujem kako je ovo u biti uvodi u izradu jedne dugoročne strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje koja bi, siguran sam, bila jasan signal, poticaj, ohrabrenje svim poljoprivrednicima, poglavito onim mladima koji se u biti tek trebaju odlučiti na bavljenje ovim zanimanje. Hvala puno. za repliku. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Mikulić, upravo strateški dokument treba biti osnova i određenja politike koju ćemo voditi u poljoprivredi. Ulazimo sada u razdoblje koje je pred nama a to je novo programsko razdoblje EU-a gdje vidimo poteškoće s kojima će se susretati zajednička poljoprivredna politika. Mi trebamo imati brz, kvalitetan odgovor i moramo zapravo biti ti koji ćemo proaktivno povlačiti sredstva. Strategija tek treba biti gotova a nas će dočekati već usvajanje nogo proračuna EU-a, trebamo raditi nacionalni plan, mislim imamo jako puno pred sobom da napravimo a bojim se da nekako uvijek kaskamo da ćemo dočekati opet nespremni. Izlazimo iz ciklusa u ciklus, ulazimo nespremni, a onda kome radimo jedino štetu, zapravo svi mi skupa ovdje koji predstavljamo političku neku elitu, radimo štetu poljoprivrednim proizvođačima bili oni pastiri, bili ratari, bili bilo tko drugi, znači politika mora nam biti brža. Odgovor na repliku, zastupnik Mikulić. u bilokojem poslovanju onaj temelj i bitna je ali isto tako moramo svi zajedno biti realni i istaknuti kako je ovo ministarstvo već do sada učinilo dosta toga ne bi li ste stanje u poljoprivredi koje je zaista danas teško, poboljšalo a evo, istaknuo bi možda i Poljoprivrednu komoru, imali smo i nedavno ovdje kao zakonski prijedlog gdje smo je na neki način osnažili i ojačali a upravo je ona ta koja zastupa interese naših poljoprivrednika u ovim europskim udruženjima. Hvala. Zastupnik Madjer se javio za repliku. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega, napomenuli ste Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Napomenuli ste Zakon o Poljoprivrednoj komori. Da li znate koliko je uopće raspisano natječaja u Hrvatskoj po ovom novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu što ga smatrate da je jako dobar? Zakon o Zakon o Poljoprivrednoj komori. Poljoprivrednu komoru ste stavili praktički, zagušili ste ju. Stvorili ste ju stranački. A niste dali razvoj Poljoprivredne komore i koliko Poljoprivredna komora je uopće pomogla za razvoj malih, srednjih i velikih OPG-a. Koliko je pomogla razvoju u ruralnim sredinama. Odgovor na repliku, zastupnik Mikulić. **Mikulić, Domagoj (HDZ)** Poštovani kolega, vezano za Zakon o poljoprivrednom zemljištu, djelomično tu ide odgovornost i na naše općine i županije koji nisu dostavili svoje planove a nama je ovdje da stvaramo preduvjete za nešto a ne da rješavamo nešto. Što se tiče same Poljoprivredne komore, pa samo članstvo u Poljoprivrednoj komori donosi veliki broj benefita samim poljoprivrednicima pa čak i kroz gorivo. Hvala. Zastupnik Vlaović javio se za repliku. provedbi zajedničke poljoprivredne politike će biti manje novca u narednom razdoblju. Realna je opasnost da će i Hrvatska onda povlačiti manje sredstava europskim novcem za razvoj poljoprivrede. A zašto onda k tome još smanjujemo i ovaj nacionalni dio a smanjuje se u proračunu i niste prihvatili amandmane da i svinjogojstvo kao i govedarstvo pomognemo iz nacionalnog proračuna. A odmičete i struku koju vi zagovarate, ja sam agronom i žao mi je da se manje naših mladih upisuje na Agronomski i Poljoprivredni fakultet jer treba stručnih znanja u poljoprivrednoj proizvodnji a vi odmičete struku od poljoprivrednih proizvođača jer ukidanjem Poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe i HPA,

Poštovani kolega, s obzirom da ste se dotakli, vezano za zajedničku poljoprivredu politiku, upravo kako bi mogli tamo nastupati, sa konkretnim primjerima, dobro je možda što sada vraćamo ovo zeleno izvješće koje će nam dati jedan jasan uvid u stanje u poljoprivredi, kako bi mogli kasnije komunicirati i kreirati i naše i prioritete i mjere koje su potrebni ne bi li se poljoprivreda promijenila. Hvala. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Kolega Mikulić, govorili ste da bi trebalo iznaći način da se riješi problem zapošljavanje agronoma na OPG-ima. A dobro, sad je pitanje da li OPG svaki može zaposliti agronoma, ali sigurno da bi poljoprivredna firma ili poljoprivredne zadruge trebale na neki način biti obveze, imati u svojem sastavu agronoma mislite li vi da je dovoljno što agronomi djeluju unutar poljoprivredne i agronomske komore i što moraju biti involvirani uključeni u poljoprivredne apoteke i zanima me na koji način vi mislite da je da je dobro riješiti taj problem malog interesa agronoma, za agronomski studij, onda, studenata za agronomski studij. I na koji način riješiti problem upisa budućih studenata na agronomske fakultete? Odgovor na repliku, zastupnik Mikulić. pretežno starije osobe stoga mislim da je potrebno za aktiviranje i mlađe i obrazovane osobe koje su malo, malo su ajmo reći brže i imaju neka nova znanja i imaju neka nova viđenja s poljoprivrednih gospodarstava i vjerujem da bi ukoliko bi im se dala prilika, oni tu svoju priliku iskoristili i opravdali svoje bivanje na određenim poljoprivrednim gospodarstvima. A što se tiče smanjenih upisa u ovo zanimanje, ja ne znam što je posljedica toga, ali vjerujem da svi zajedno na tome moramo poraditi, jer ovo je jedno plemenito zanimanja i zaista jedan evo sada s ovim zakonom i strateški dio ovdje u Hrvatskoj i svi zajedno moramo poraditi ne bi li se taj trend promijenio. Hvala. Prije nego nastavimo s replikama, zastupnik Beljak, zatražili ste riječ. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U ime saborskih kluba, saborskih zastupnika HSS-a, tražim stanku u trajanju od 10 min. Naime, razlog toga je da se mi moramo konzultirati što i kako dalje. Sada su nas novinari, javnost, ljudi koji zovu pitali, što se događa. Raspravljamo o jednom od najbitnijih zakona za budućnost Hrvatske, u sabornici nema praktički nikoga, komorna atmosfera. Ja vas molim saborski zastupnici, nemojte dobacivati, nemojte da vas moram učiti kulturi. **Beljak, Krešo (HSS)** Ovo što HDZ izvodi je farsa, svi amandman će biti odbijeni, mi možemo raditi svi skupa cirkus, mogu nam se svi ljudi smijati, cjelokupna javnost, HDZ će napraviti ono što je unaprijed osmislio da napravi, a to je upropaštavanje Hrvatske. Ja vas molim potpredsjedniče Hrvatskog sabora da razmislite o tome da prekinete sjednice dok tu ne bude kvoruma, ne za glasovanje, nego za raspravu. Ovo što HDZ izvodi, ali i ostale stranke je jednostavno sramota. Razgovaramo ili bi trebali razgovarati i raspraviti argumentirano, ne vrijeđanjima, ljudi koji su dio vlasti, trebali bi shvatiti da nisu vlast nego sluge hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana i na tu temu i sa tim pozicijama bi trebali pristupati kod izrade bilo kojeg prijedloga, bilo kojeg zakona, a ponajviše Zakona o hrvatskoj poljoprivredi koju je upravo HDZ uništio, u 90% uništio, a sada je želi satrati do kraja. I ova dobacivanja kolega Babiću, ova dobacivanja, znate to vam nikuda ne vodi, doista nikuda ne vodi i oko toga bi se trebali konzultirati. Promijenili ste poslovnik na način da zabranite ljudima da govore, a onda imate cirkuse, onda imate ono što se događa što završi na televiziji i onda svi skupa postanu neozbiljni, a vi jako ozbiljno vi iz

Prije nego sam htio upitati ima li nekih drugih još zastupnik želju za uzeti riječ, javio se zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi predsjedavajući, htio bi reći, da osnovni razlog zašto tražim stanku u trajanju od 10 min. je zato da skrenem pozornost javnosti na to, da ovaj zakon, neće riješiti probleme u poljoprivredi, kao što ga nisu riješili i svi drugi zakoni koji su se bavili samom poljoprivredom. Zato jer, problemi u poljoprivredi nisu nastali da tako kažem iz nutra, od same poljoprivrede, nego su počeli našom monetarnom politikom, koja je takva da je učinila hranu jeftinijom od domaćom. Počeli su time da smo mijenjali carinsku politiku, onda, što smo ukinuli carine na jeftiniju hranu iz uvoza. I ove rasprave koje se ovdje događaju u nedogled, zadnjih koliko već g. sam Bog zna, to je sve zapravo kažu Nijemci …/Govornik se ne razumije./… mi ovdje gubimo vrijeme a problemi ostaju i ne rješavaju se. Hvala. Želi li još netko od saborskih zastupnika uzeti riječ? Ako ne onda određujem stanku u trajanju od 10 min. Nastavak će biti u 12,45.